Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam nadaljevanje 25. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih s seje je objavljeno na e-klopi. Vsem prisotnim eno lepo dobro jutro!

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade magistrici Saši Jazbec, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani, lepo pozdravljeni, dobro jutro! Odlok, ki se danes dopolnjuje, je bil v Državnem zboru sprejet letos spomladi. Že takrat je Vlada napovedala, da bo enovito fiskalno strategijo na podlagi vseh relevantnih podatkov pripravila jeseni, ko bo treba zaradi zakonodaje EU pripraviti srednjeročni fiskalno strukturni načrt. Septembra je Vlada ob upoštevanju novih dejstev presodila, da zgornjih mej in ciljnih saldov iz veljavnega odloka ni treba spreminjati, saj določajo ustrezno pot konsolidacije. S predlogom odloka o dopolnitvah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2025-2027 se tako določa novo javno finančno omejitev v obliki povprečne rasti odhodkov sektorja država v obdobju 2025-2027. Za to obdobje se z dopolnitvijo odloka torej določa povprečna dovoljena rast očiščenih izdatkov v višini štiri in pol odstotke. S tem se zagotovi postopno zniževanje primanjkljaja in dolga sektorja država. Predlog odloka o dopolnitvah odloka je pripravljen zaradi zahtev Zakona o fiskalnem pravilu, ki po prenehanju izjemnih okoliščin zahteva, da se pripravi predlog spremembe okvira in predlog programa ukrepov, s katerimi se bo ponovno zagotovilo spoštovanje srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. Kot priloga odloku je dodan srednjeročni fiskalno strukturni načrt Republike Slovenije 2025-2028, ki predstavlja vsebinsko obrazložitev predlaganih dopolnitev odloka, hkrati pa vključuje tudi predlog programa ukrepov za uravnoteženje javnih financ. Načrt je bil sicer pripravljen zaradi zahtev letos spremenjene zakonodaje EU na področju upravljanja fiskalnih politik, zato vsebuje tudi ključne reforme in investicije oziroma ukrepe, kot jih moramo predstaviti Evropski komisiji, Svetu finančnih ministrov in mednarodnim institucijam. Če povzamem, aprila 2024 je začela veljati prenovljena zakonodaja Evropske unije na področju fiskalnih pravil. V tej luči se v veljavni odlok o dopolnitvah odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države dodaja ključna spremenljivka za spremljanje ustreznosti fiskalne politike na ravni EU. Torej, že omenjeno rast očiščenih odhodkov sektorja država. Ocenjujemo namreč, da je za večjo nacionalno odgovornost za zasledovanje fiskalnih ciljev iz fiskalne poti večje razumevanje in oblikovanje povezave med nacionalnim fiskalnim pravilom ter pravili EU ustrezno, da omejitev rasti očiščenih odhodkov potrdi Državni zbor z dopolnitvijo veljavnega odloka. Dopolnitev predlagamo kljub temu, da Zakon o fiskalnem pravilu tega ne predvideva, na kar je opozorila Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. Skladno z lojalno razlago prava EU je treba namreč nacionalni zakon, torej Zakon o fiskalnem pravilu razlagati skladno z EU uredbami, ki se uporabljajo neposredno. Gre za predhodno rešitev, saj Zakon o fiskalnem pravilu še ni bil prilagojen spremenjenim fiskalnim pravilom EU, se pa spremembe že pripravljajo. Glede na navedeno Vlada predlaga, da Državni zbor predlog navedenega odloka sprejme. Hvala.

pozdrav vsem skupaj, vsem prisotnim! Odbor za finance je na 54. nujni seji, dne 6. 11. 2024, kot matično delovno telo obravnaval Predlog odloka o dopolnitvah Odloka o okviru za pripravo proračuna sektorja države za obdobje 2025-2027, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Amandmaji k predlogu odloka niso bili vloženi. Minister za finance je predstavil okoliščine zaradi katerih se veljavni odlok spreminja. Z letošnjim letom so prenehale namreč veljati izjemne okoliščine, ki so omogočale odstop od fiskalnih pravil, hkrati pa so letos začela veljati tudi nova pravila na evropski ravni glede ekonomskih in fiskalnih politik. Minister je opozoril, da je v letu 2024 potrebno zadostiti tako zahtevam iz Zakona o fiskalnem pravilu, kot tudi prenovljenim pravilom EU. Predlog odloka je tako pripravljen zaradi zahtev Zakona o fiskalnem pravilu, določa pa se tudi povprečno dovoljena rast očiščenih odhodkov v višini 4,5 odstotka, s čimer se zagotovi postopno zniževanje primanjkljaja in dolga sektorja država. Pojasnil je tudi, da je v predlogu odloka priložen srednjeročni fiskalno strukturni načrt Republike Slovenije 2025-2028, ki vključuje ključne reforme in investicije oziroma ukrepe, ki jih je potrebno predstaviti Evropski komisiji in mednarodnim inštitucijam. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je izpostavila, da predloženo gradivo obrazloži samo enega od pogojev za uporabo popravljenega mehanizma iz 14. člena Zakona o fiskalnem pravilu. Predsednik Fiskalnega sveta je pojasnil, da je Fiskalni svet pripravil mnenje o srednjeročnem fiskalno strukturnem načrtu Republike Slovenije za obdobje 2025-2028. Obdobje pretežno sovpada z obdobjem, na katerega se nanaša obravnavani odlok. Zaradi ne dovolj natančnih podatkov v načrtu glede komponent, ki so iz očiščenih izdatkov izločene, ni mogoče ugotoviti, ali takšna rast ustreza določenim ravnem izdatkov iz trenutnega okvira. Letna rast očiščenih odhodkov v višini 4,5 odstotka je sicer skladna z veljavno metodologijo na ravni EU, dejansko izpolnjevanje danih zavez pa se bo ugotavljalo vsako leto posebej. Predstavnica Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je navedla, da je makroekonomska podlaga za srednjeročno fiskalno strukturni načrt Republike Slovenije 2025-2028 jesenska napoved, ki so jo pripravili septembra. Tveganja so povezana predvsem z mednarodnimi razmerami, v domačem okolju pa predvsem s privabljanjem delovne sile in zmogljivostmi za izvedbo investicijskih projektov. Odbor je brez razprave v skladu z 28 členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o členih predloga odloka in jih sprejel. Odbor za finance kot matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejel amandmajev in Državnemu zboru predlaga, da Predlog odloka o dopolnitvah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države za obdobje

Dobro jutro, spoštovani kolegice in kolegi, spoštovana gospa državna sekretarka! V aprilu 2024 je začela veljati prenovljena zakonodaja Evropske unije na področju fiskalnih pravil. Ta predvideva, da države pripravijo srednjeročni fiskalno strukturni načrt za obdobje štirih let, ki bo v tem obdobju določal fiksne fiskalne cilje glede rasti tako imenovanih očiščenih odhodkov sektorja država. Kaj so očiščeni odhodki sektorja država? Rast očiščenih odhodkov sektorja država bo s prenovljenimi fiskalnimi pravili Evropske unije edini, edini kazalnik na podlagi katerega se bo v letnih poročilih spreminjala skladnost nacionalne fiskalne politike, s spremenjenimi fiskalnimi pravili Evropske unije. Predvidena rast očiščenih odhodkov sektorja država mora zagotavljati srednjeročno vzdržnost javnega dolga in ohranjanje primanjkljaja sektorja država pod referenčno mejo 3 odstotke BDP. Leto 2024 je tako posebno leto, saj je treba zadostiti zahtevam tako nacionalnega Zakona o fiskalnem pravilu, kot prenovljenim pravilom Evropske unije, zato se v odlok umešča tudi povprečna rast očiščenih odhodkov. Povprečna rast očiščenih odhodkov sektorja država v obdobju 2025 do 2027, po metodologiji ESA, znaša 4,5 Kaj pravi Fiskalni svet? Interventni ukrepi, ki so v obdobju 2020 do 2024 skupaj znašali več kot osem milijard evrov, naj od leta 2025 ne bi več negativno vplivali na saldo, saj bodo odhodki za obnovo po poplavah financirani z namenskimi sredstvi. Tako naj bi bilo povečanje primanjkljaja na -1,9 milijarde evrov v letu 2025 izključno posledica okrepljene rasti porabe brez interventnih ukrepov, ki naj bi bila z 12 odstotki trikrat višja, kot je dolgoletno povprečje. V predlogih proračunov je poraba po mnenju Fiskalnega sveta znova zastavljena visoko, kar otežuje celovito oceno. Nadaljevanje ne dovolj realističnega načrtovanja je posledica razdrobljenosti proračunskega procesa, ki ga bolj kot jasne usmeritve ekonomske politike, zaznamuje zadovoljevanje zahtev posameznih uporabnikov. Beseda ali dve glede nerealističnega procesa načrtovanja. Proces načrtovanja državnega proračuna zaznamujejo sistemske pomanjkljivosti. Nerealističnost projekcij državnega proračuna se v zadnjih letih, se je še povečala. Takšna ocena je neodvisna od negotovosti glede interventnih ukrepov za naslavljanje posledic različnih šokov v zadnjih letih. Nerealističnost je razvidna iz sistematičnega precenjevanja tako investicij kot ostale porabe. To je posledica dejstva, da je priprava državnega proračuna razdrobljen proces, ki ga zaznamujejo zaznane potrebe posameznih proračunskih porabnikov, namesto, da bi ga v večji meri usmerjale prioritete ekonomske oziroma fiskalne politike. Mnenje Zakonodajno-pravne službe je po naši oceni zelo pomenljivo. Iz predlaganih dopolnitev je razvidno, pravi ZPS, da predlog odloka ne spreminja okvira v skladu z drugim odstavkom 14. člena Zakona o fiskalnem pravilu, ampak ga dopolnjuje z novim kazalnikom, za katerega v drugem odstavku 14. člena omenjenega zakona in tudi ne v Zakonu o fiskalnem pravilu nima zakonske podlage.

Glede na mnenje Zakonodajno-pravne službe vlada spremembo odloka z novim kazalnikom predlaga brez zakonske podlage, s čimer krši načelo zakonitosti. Vlada bi morala najprej zagotoviti zakonsko podlago za umestitev novega kazalnika v odlok. Žal se je odločila za obratno pot in najprej spreminja odlok, kar je seveda narobe. Zato Poslanska skupina Nova Slovenija predloga odloka ne bo podprla. Hvala lepa. Kolega Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. **SONIBOJ Hvala predsednica. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi! Kot veleva ta Zakona o javnih financah ter o fiskalnem pravilu se javne finance načrtujejo tako, da se ob ugotovitvi vhodnih parametrov in pred dokončnim oblikovanjem proračuna z določenim aktom oziroma odlokom določi najvišjo dovoljeno letno porabo in saldo vsak od posameznih blagajn, ki sestavljajo tako imenovani sektor država, to je državni proračun, pokojninska in zdravstvena blagajna ter proračuni občin. Dosedanja pravila dogovorjena na evropskem nivoju in prelita v naše predpise so izjemno nefleksibilna. Stalno popravljanje obstoječih odlokov zaradi minimalnih sprememb, je še najmanj od težav, ki jih je to povzročilo. Na ravni Evropske unije že več let potekajo pogajanja, v katerih sodelujejo finančni ministri držav članic in znotraj katerih je bil že dosežen dogovor o spremembi fiskalnih pravil. Spremenjena fiskalna pravila sicer ne bodo pomenila manj strogih omejitev, kot smo pričakovali mnogi. Prav tako se niso uresničila pričakovanja, da bodo določene vrste izdatkov izločile iz obsega dovoljene uporabe, dosežen dogovor pa pomeni, da ne bo več potrebno vsakoletno ločeno omejitev izdatkov posameznih blagajn. Predvsem pa bo državam prihranjena vsakoletna priprava in potrjevanje pakta stabilnosti, namesto tega bo država pripravila tako imenovani srednjeročni fiskalno strukturni načrt. V okviru tega procesa pa se bo država namesto dosedanjih omejitev določila zgolj zgornja dovoljena meja vsakoletne rasti javnih izdatkov, katere spoštovanje bo pomenilo, da javne finance ostajajo v dovoljenih okvirjih, proračunski primanjkljaj pa pod zapovedanimi 3 odstotki BDP. Na ravni EU sklenjen dogovor je sprejet v obliki, ki je za Slovenijo neposredno pravno zavezujoča, takojšnja sprememba, takojšnja sprememba domače zakonodaje pa tako ni potrebna. Vlada pa je že na tej podlagi lahko pripravila prvi predlog fiskalno strukturnega načrta do leta 2028 in ga priložila temu odloku. V njem pa se tudi zaradi spoštovanja načel zakonitosti in veljavne zakonodaje določa najvišja dovoljena rast javnih izdatkov. Za Slovenijo v prihodnjem obdobju, ta znaša štiri in pol procenta letno, kar glede na trenutne podatke pomeni približno 1,3 milijarde evrov. To je tudi višina, ki jo upoštevajo proračunski predlogi, ki jih te dni obravnavamo. V prihodnjem letu pričakujemo, da se bodo tudi formalno prilagodila in uskladila nacionalna pravila, ki določajo podrobnosti proračunskega načrtovanja in sprejemanja.

Hvala lepa za besedo. Pri pripravi vsakoletnih proračunov je potrebno upoštevati načelo stabilnosti in predvidljivosti javnih financ, ki morajo biti v skladu s fiskalnimi pravili EU. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država skrbi za postavljanje mej na področju javnofinančnih izdatkov in s tem povezanim zadolževanjem. Te meje so postavljene na podlagi makroekonomskih napovedi ter proračunskih projekcij, predstavljenih v srednjeročnem fiskalno strukturnem načrtu Republike Slovenije. Cilj tega načrta je zagotavljanje skladnosti zgornje meje izdatkov sektorja država s pravili EU s končnim namenom srednjeročne ohranitve primanjkljaja sektorja država pod 3 procente BDP in posledično znižanje dolga pod mejo 60 Slovenija je bila do velike finančne krize nizko zadolžena, saj je dolg države med leti 1995 in 2008 gibal med 18 odstotki in 27 odstotki BDP. Po krizi leta 2008 ter sploh v letih evropske dolžniške krize je dolg države sunkovito narasel in dosegel celo 80 (nadaljevanje) Nižanje davkov s strani desnih vlad vsakič pripravi teren za kasnejšo potrebo po vrtoglavem zadolževanju, saj v kriznih časih prihodki države sunkovito padajo zaradi manj pobranih že tako nižjih davkov. Leta ogromnih proračunskih primanjkljajev v času krize Evroobmočja so pokazale, kakšne posledice imajo slabe javne finance na prebivalce, sploh če je poleg zadolževanja, če se poleg zadolževanja vlada loti tudi rezanja socialne države, kot se je to zgodilo v času desne vlade. Zgodil se je ZUJF, rezali so se izdatki za pokojnine, javno zdravstvo, javno šolo, šolstvo in plače. Krčenje socialne države je v kombinaciji z gospodarsko krizo imelo hude posledice za ljudi. Po nekolikšnem znižanju dolga zaradi prvih proračunskih presežkov v zadnjih 30 letih med leti 2017 in 2019, je zaradi globalne pandemije COVID-19 dolg ponovno skočil in dosegel 80 procentov BDP leta 2020. Desna vlada je spet pokazala, da ni kos spopadanju s krizo, ki jo je povzročila pandemija, njeni škodljivi ukrepi vedno slonijo na nižanju davčnih prihodkov in posledično na rezanju socialne države. V zadnjih par letih se je dolg države spet nekoliko znižal in konec leta 2023 znašal 68,4 procenta BDP, kar je še vedno nekoliko nad mejo fiskalnih pravil EU. V istem letu je proračunski primanjkljaj padel na 2,6 procenta, kar je znotraj sprejemljivih mej. Nadzor nad proračunskimi primanjkljaji in nižanje dolga pa ne pomeni le boljšo bonitetno oceno in nižjo ceno dolga, temveč tudi manevrski prostor za prihodnje krize, zaradi katerih bodo izdatki začasno sunkovito narasli, pri čemer je ključno, da to ne prinese ponovnih rezov socialne države. Dopolnitve odloka so potrebne, saj je bila aprila letos sprejeta uredba EU o učinkovitem usklajevanju ekonomskih politik in večstranskem proračunskem nadzoru, ki prenavlja fiskalna pravila EU. Kot edini kazalnik, na podlagi katerega se bo z letnimi poročili spremljala skladnost nacionalne fiskalne politike s spremenjenimi fiskalnimi pravili EU, se določa rast očiščenih odhodkov sektorja država. Z dopolnitvami odloka se tako dodaja člen, ki določa povprečno rast očiščenih odhodkov sektorja država v obdobju 2025-2027 v višini 4,5 odstotka po metodologiji evropskega sistema nacionalnih in regionalnih računov. V Levici bomo predlog odloka podprli, saj prinaša dodatno varovalko pred prekomernim zadolževanjem, ki predstavlja nevarnost za javne finance in s tem za državljane. Hvala. Hvala lepa. N Naslednja Poslanska skupina Svoboda, v njenem imenu kolegica Lucija Tacer. Izvolite. **LUCIJA Hvala, predsednica. Spoštovani. V letu 2024 po nekaj turbulentnih letih nismo, niso več izpolnjeni pogoji iz Zakona o fiskalnem pravilu, ki so omogočali odstopanje od pravila zaradi uveljavljanja izjemnih okoliščin, zato je potrebno pripraviti predlog spremembe okvira in predlog programa ukrepov, s katerimi se bo ponovno zagotovilo spoštovanje srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. V aprilu 2024 je namreč na področju fiskalnih pravil začela veljati prenovljena zakonodaja Evropske unije. Ta predvideva, da države pripravijo srednjeročni fiskalno strukturni načrt za obdobje štirih let, ki bo v tem obdobju določal fiksne fiskalne cilje glede rasti tako imenovanih očiščenih odhodkov sektorja Država. Odbor za finance se je s srednjeročnim fiskalno strukturnim načrtom Republike Slovenije za 2025-2028 seznanil že na 52. nujni seji Odbora za finance v petek 4. oktobra. Ta določa, da bo rast očiščenih odhodkov sektorja država v okviru prenovljenih fiskalnih pravil EU edini kazalnik, na podlagi katerega se bo z letnimi poročili spremljala skladnost nacionalne fiskalne politike s spremenjenimi fiskalnimi pravili EU. Očiščeni odhodki so v skladu z zakonodajo EU vsi odhodki sektorja država, brez odhodkov za obresti, diskrecijskih ukrepov na strani prihodkov, odhodkov za programe EU, ki so v celoti izravnani s prihodki iz skladov EU, nacionalnih odhodkov za sofinanciranje programov, ki jih financira EU, cikličnih elementov odhodkov za denarna nadomestila za brezposelnost ter enkratnih in drugih začasnih ukrepov. Z dopolnitvijo odloka za obdobje 2025-2027 se zato dodaja nov člen,

To znaša po metodologiji ESA v povprečju obdobja 2025-2027 4,5 odstotka, kar bo poleg ciljnih skladov in najvišjih obsegov izdatkov iz veljavnega odloka predstavljalo dodatno dodatno omejitev za vodenje fiskalne politike. V Poslanski skupini gibanje Svoboda se strinjamo s predlagano dopolnitvijo, saj nas bo še izdatneje vodila po poti fiskalne konsolidacije, zato bomo predlog soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. In še Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Franc Breznik, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovana državna sekretarka! Po letu 2024, po skoraj štirih letih torej niso več izpolnjeni pogoji Zakona o fiskalnem pravilu, ki bi omogočali odstopanje od fiskalnega pravila zaradi uveljavljanja izjemnih okoliščin. Zato je skladno z drugim odstavkom 14. člena Zakona o fiskalnem pravilu potrebno pripraviti predlog spremembe okvira in predlog programa ukrepov, s katerimi se bo ponovno zagotovilo spoštovanje srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. S predlagano dopolnitvijo Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja države za obdobje 2025-2027 se torej dodaja nov člen, ki bo določil dodatno oziroma novo javnofinančno omejitev v obliki povprečne rasti odhodkov sektorja država v obdobju 2025-2027, 2025-2027, kot je določeno v srednjeročnem fiskalnem strukturnem načrtu Republike Slovenije za obdobje 2025-2028. Povprečna rast očiščenih odhodkov sektorja država v obdobju 2025-2027 pa po sami metodologiji ESA naj bi tako znašala 4,5 odstotka. Fiskalna pot v srednjeročnem fiskalnem strukturnem načrtu Republike Slovenije 2025-2028 naj bi zagotavljala, da z zgornjimi mejami izdatka sektorja države le-ta ne bi presegala omejitev Evropske unije glede rasti očiščenih odhodkov sektorja država. Vlada Republike Slovenije trdi oziroma ocenjuje, da ob upoštevanju vseh novih dejstev dodatne prilagoditve obstoječih javnofinančnih ciljev niso potrebne. Po drugi strani pa je zelo povedno stališče Fiskalnega sveta, ki ga je podala v oceni proračunskih dokumentov za leti 2025 in 2026 in mnenj o srednjeročnem fiskalnem strukturnem načrtu Republike Slovenije. Torej, za obdobje 2025-2028 javnofinančna projekcija Fiskalnega sveta namreč nakazuje možnost odstopanja od spoštovanja zavez iz načrta. Primanjkljaj salda sektorja države bi lahko ob začrtanih ciljev v obdobju načrta kumulativno večji za okoli 2,5 milijarde evrov. To znaša dobre 3 procente bruto družbenega produkta oziroma v povprečju 0,8 procenta letnega BDP. Ukrepi na prihodkovni strani verjetno ne bodo zadoščali za financiranje celotnega pričakovanega povečanja izdatkov v obdobju tega načrta. Že sprejeti ukrepi na strani prihodkov vključujejo zlasti povečano davčno obremenitev, namenjeno financiranju poplavne obnove in dolgotrajne oskrbe ter usklajevanje obveznega zdravstvenega prispevka za ohranjanje vzdržnih javnih financ in zagotavljanje sprejemljivih pogojev financiranja bi morala vladna vlada torej sama tveganja nasloviti čim prej. Fiskalni svet tudi opozarja, da proces načrtovanja državnega proračuna zaznamuje sistemske pomanjkljivosti. Nerealnost projekcij državnega proračuna se je v zadnjih letih torej še povečala. Glede na navedeno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Predloga odloka o dopolnitvah Odloka o okviru za pripravo proračuna sektorja države za obdobje 2025-2027 ne bomo podprli. Najlepša hvala. Hvala lepa. Končali smo predstavitve stališč poslanskih skupin. Matično delovno telo k predlogu odloka ni sprejelo nobenega amandmaja in tudi amandmaji h končni določbi niso bili vloženi. Odločanje o predlogu odloka bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem besedo predstavnici Vlade, magistri Saši Jazbec, državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Izvolite. **MAG.

Vlada se je pri pripravi zakona trudila, da bi v primerjavi z veljavnim zakonom pravila izvrševanja bila čim manj spremenjena. Predlagani zakon ureja vse vsebine, za katere Zakon o javnih financah in drugi zakoni določajo, da jih je treba urediti v tem zakonu. V nadaljevanju pa pojasnjujem zgolj tiste vsebine, ki se v primerjavi z veljavnim ZIPRS spreminjajo oziroma dopolnjujejo. Črtajo se določbe, ki so urejale posebnosti, povezane z epidemijo covid, in ukrepi, povezani z draginjo. Drugič. Dodaja se ureditev za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačila od leta 2028 dalje. Določa se, da se evidenčni projekt lahko uvrsti v načrt razvojnih programov samo ob pripravi proračuna, sprememb proračuna ali pripravi rebalansa, ne pa tudi med letom. Določa se letni dodatek za upokojence v petih različnih višinah. Določa se stoodstotna uskladitev skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2025 in pa jasneje se določa nepredvidene namene, za katere je dopustno uporabljati sredstva proračunske rezervacije. S predlogom zakona se določa tudi obveznost poročanja o poslovanju proračunskih skladov. Poročilo se bo pripravilo hkrati z zaključnim računom. Glede na dejstvo, da znaten del projektov za vir financiranja uporablja sredstva proračunskih skladov, je smiselno, da se spremlja njihovo poslovanje, predvsem pa, da se s porabo sredstev na proračunskih skladih seznanja tudi Državni zbor. V zvezi s povprečnino, ki je bila v predlog ZIPRS vključena z amandmajem, pojasnjujem, da je bil na podlagi usklajevanj z vsemi tremi združenji občin, med Vlado in dvema reprezentativnima združenjema podpisan dogovor za določitev višine povprečnine za leti 2025 in 2026. Na podlagi tega dogovora je povprečnina v letu 2025 znaša 771,33 Evra in za leto 2026 v znesku 775,29 evra. Občine bodo v letu 2025 prejele še dodatnih 48 milijonov evrov. Predlagana ureditev pomeni, da se poleg povprečnine občinam zagotavljajo tudi sredstva za zmanjševanje objektivnih razlik, ki vplivajo na njihove prihodke. Še bolj pomembno kot določitev numeričnega zneska pa je dejstvo, da ta ureditev predstavlja temelj za urejanje financiranja občin v sistemskem zakonu, ki je v zaključni fazi priprave. Dodatno želim pojasniti tudi predlog ureditve, ki omogoča, da se sredstva proračunske rezervacije lahko porabijo za tiste namene, za katere v proračunu države niso zagotovljena sredstva ali sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, omogočajo pa nemoteno izvrševanje državnega proračuna v tekočem letu in so namenjena za izvajanje obveznosti, ki so določene z zakoni in na njihovi podlagi sprejetimi predpisi. Dejstvo je, da predlagatelji finančnih načrtov pri pripravi proračuna iz previdnosti načrtujejo odhodke v obsegu, ki je praviloma večji od dejanske realizacije ob koncu leta. Na to anomalijo oziroma na verjetnost, da načrtovani odhodki ne bodo v celoti realizirani v tekočem letu že več let opozarja Fiskalni svet. Ker Vlada pri pripravi proračuna ne razpolaga z instrumentom, s katerim bi predlagatelju finančnega načrta lahko zagotovila, da bo v primeru večjih potreb od načrtovanih, prejel manjkajoča sredstva in ker, kot je na Odboru za finance pojasnil tudi predstavnik Fiskalnega sveta, vsaka napoved zgreši. Saj to tveganje izhaja že iz definicije napovedi, se predlaga, da se za zakonske obveznosti sme porabljati tudi sredstva proračunske rezervacije. Poudarjam, da ne gre za porabo sredstev, ki bi bila v nasprotju z odločitvami Državnega zbora. Predlagana ureditev pomeni zgolj pooblastilo Vladi, da ta del proračunskih sredstev, ki je ob pripravi proračuna ni bil razporejen po končnih namenih porabe, porablja za obveznosti določene z zakoni in na njihovi podlagi sprejetimi predpisi. Pri tem je obseg sredstev še vedno omejen z dvema odstotkoma prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, torej kot je določeno v zakonu o javnih financah. Predlagam, da zakon v predlagani obliki podprete. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance in za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora, kolegici Andreji Kert. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Odbor za finance je na 56. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. V poslovniškem roku so bili vloženi amandmaji Poslanske skupine SDS, Poslanske skupine NSi in poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka na Ministrstvu za finance je predstavila ključne rešitve predloga zakona in pojasnila, da se v primerjavi z vsebinami, ki jih ureja Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025, črtajo nekatere določbe, dodaja pa se ureditev za prevzemanje obveznosti. In določa, da se evidenčni projekt lahko uvrsti v načrt razvojnih programov samo ob pripravi proračuna, sprememb proračuna ali pri pripravi rebalansa, ne pa tudi med letom. Med drugim se ureja še letni dodatek za upokojence v petih različnih višinah, določa uskladitev skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2025, ter jasneje določa nepredvidene namene, za katere je dopustno uporabljati sredstva proračunske rezervacije iz 42. člena Zakona o javnih financah. S predlogom zakona se med drugim uvaja še obveznost poročanja o poslovanju proračunskih skladov ter določa povprečnina za leti 2025 in 2026. Zakonodajno-pravna služba je kot v več zaporednih letih do zdaj tudi tokrat v mnenju opozorila, da se z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, ne bi smelo posegati v izvrševanje proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, prav tako ne določati odstope od ZJF, ki se več let zaporedoma ponavljajo. Predstavnica s te službe je še pojasnila, da so pripombe k posameznim členom upoštevane z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin, v zvezi z amandmajem k 54. členu pa je izpostavila, da ostaja neupoštevana pripomba, ki je ustavno pravne narave. Z amandmajem tudi ni ustrezno upoštevana pripomba k 71. členu, ki ureja odstop od instituta splošne proračunske rezervacije, s čimer se zmanjšuje preglednost proračuna in posega v načelo delitve oblasti, saj je sprejemanje proračuna v pristojnosti zakonodajalca. V razpravi o členih ter vloženih amandmajih je bilo s strani opozicije največ pomislekov izraženih glede predlagane višine povprečnine za občine ter glede določitve petih novih razredov višine pokojnine na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost upokojencev do letnega dodatka. Na drugi strani je predstavnica koalicije pohvalila delo pogajalske skupine Vlade s predstavniki občin glede dosega prelomnega dogovora o novem sistemu izračuna povprečnine. Pri tem je izpostavila, da je le ta sedaj prilagojen dejanskim razmeram, za kar so župani večine občin hvaležni, ob tem je še opozorila, da je potrebno novi sistem izračuna povprečnine prenesti tudi v sistemski zakon, takoj ko bo to mogoče. Predstavniki Vlade so v odgovorih podali dodatna pojasnila glede na opravljeno razpravo. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje Poslanskih skupin Svoboda, SD, Levica in jih sprejel ter amandmaja Poslanske skupine SDS in Poslanske skupine NSi ter jih ni sprejel. Brezpredmetna pa sta postala amandmaja Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine NSi, oba k 54. členu. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o členih predloga zakona in jih tudi sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni tudi sprejeti amandmaji. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov, v njenem imenu kolega Soniboj Knežak. Izvolite. **SONIBOJ

proračunske sklade, načine prerazporejanja postavk in druge pomembne podrobnosti, potrebne za izvrševanje proračuna. Delno zaradi dolgoletne prakse, delno pa zaradi pomanjkljive ureditve določenih zakonskih področij, pa so integralni del vsebine tako imenovanih ZIPRS, postali tudi na primer določila o letnih dodatkih za upokojence ali pa, in tu je praksa tudi letos enaka, za določitev višine povprečnine in drugih ukrepov financiranja občin. Jasno je, da nikoli ne bo mogoče pripraviti proračuna, ki ne bi vključeval izjem ali posebnosti, vendar pa je precej težko verjeti, da je vsako leto potrebno navajati iste izjeme in posebne **9. TRAK (VI) 9.40** (nadaljevanje) ureditve, ki bi jih bilo potrebno vgraditi v sistemski Zakon o javnih financah. Glede na to, da bo potrebno v prihodnjem letu poseči v Zakon o javnih financah, je to po našem mnenju dobra priložnost, da se tovrstne vsebine prenesejo tja, s tem pa omogoči preglednost proračunskih dokumentov. Ker slovenski sistem financiranja občin ni povsem dorečen je potrebno z vsakoletnim ZIPRS določiti tudi višino povprečnine in drugih finančnih izravnav za občine. Ta uveljavljen način je slab iz več vidikov. Na prvem mestu pomeni veliko negotovost za občine, ki le dober mesec pred začetkom novega leta ne vedo, kakšne bodo njihove pravice porabe. Vsakoletna pogajanja in razprave postavljajo občine v položaj večnega prosilca za sredstva države, čeprav naj bi imele občine lastne vire financiranja za svoje naloge in določen način financiranja nalog, za katere jih zadolži država. Zato se je ob pomanjkanju sistemske ureditve določanje povprečnine spremenilo v svojevrsten ritual, v katerem pogosto prihaja do konfliktov, rezultat dogovarjanj pa je pogosto kompromis tiste vrste, s katerim ni nihče zadovoljen. Letos smo vendarle lahko nekoliko bolj optimistični. Vlada in občine so izvedli konstruktiven dialog, skozi katerega se niso dogovorili le o višini povprečnine, temveč tudi delne ukrepe, s katerimi se pomaga tistim občinam, ki kot regijski centri opravljajo več nalog in je zato njihovo financiranje nezadostno. Naloga Državnega zbora je mnogo lažja, če je predhodno dosežen dogovor. Zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov izražamo pohvalo vsem, ki so v pogajanjih sodelovali in se dogovorili, še zlasti pa spodbujamo vlado, da vztraja pri dosedanjem odnosu, kjer občine obravnava kot enakovredne partnerje, ne pa kot oviro. Spoštovani! Nadgradnja sistema financiranja občin, ki bi zagotovil zadostno financiranje občinskih nalog, občinam pa omogočil enostavnejše proračunsko načrtovanje, bi tudi za državo pomenila razbremenitev. Občine, ki so v državi partnerji so sposobni rešiti mnoge izzive, ki jih država ne more. Zato naj znova izrazimo zadovoljstvo nad letošnjim doseženim dogovorom med državo in občinami, hkrati pa ponavljamo spodbudo Vladi, da nadaljuje prizadevanja, ki bodo pripeljala do sistemskih sprememb, katerih potrebe lokalne samouprave ne bodo talec vsakoletnih pogajanj o višini povprečnine.

Hvala lepa za besedo. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije ureja posebnosti proračuna in določa pravila upravljanja s proračunskimi sredstvi v skladu z Zakonom o javnih financah. Poleg določanja pravil se omogočajo prilagoditve pri izvrševanju proračuna v primerih kriznih situacij, kot so bili ukrepi po poplavah ali v času pandemije covid 19. Zakon se dotika tudi nekaterih izdatkov, kot so povprečnine za občine, zagotavljanje sredstev iz proračuna za financiranje povečanih stroškov ZZZS ter višina letnega dodatka, ki se izplača uživalcem pokojnin in uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Ravno znesek povprečnin za občine za naslednji dve leti se je z doseženim dogovorom med vlado na eni strani ter Skupnostjo slovenskih občin in Združenjem mestnih občin Slovenije na drugi strani dodatno povečal in predstavlja najvišji znesek povprečnine do sedaj. Povprečnina bo leta 2025 znašala 771,33 evra na prebivalca, leta 2026 pa 775,29 evra na prebivalca. Občine pa bodo s prihodnjim letom začele prejemati še dodatna sredstva v višini 1,5 odstotka dohodnine vplačane v predpreteklem letu, kar pomeni, da bodo že v letu 2025 občine prejele še skoraj 48 milijonov evrov poleg povprečnine. Občine bodo imele tako več razpoložljivih sredstev za sofinanciranje vrtcev, šol, zdravstvenih domov, storitev socialnega varstva, občinska stanovanja in nenazadnje za infrastrukturo. In utemeljeno je pričakovanje, da ne bodo zapirale enot vrtcev in sredstva namenjala sofinanciranju zasebnih vrtcev, kot se to dogaja v Mariboru ali Kopru, kjer je v nastajanju nova zasebna šola. Urejajo se tudi letni dodatki prejemnikov vseh vrst pokojnin. Letni dodatki so razporejeni v sedem razredov glede na višino pokojnine z namenom pravične razdelitve letnih dodatkov na način, da prejemniki najnižjih pokojnin prejmejo najvišji letni dodatek, prejemniki najvišjih pokojnin pa nižji dodatek. Letni dodatki k pokojninam niso namenjeni reševanju problematike pokojninskega sistema, temveč zagotavljanju boljšega materialnega položaja prejemnikov nizkih pokojnin. Nadomestil iz invalidskega zavarovanja ter njihova večja socialna varnost.

znaša okoli 900 evrov, povprečna pokojnina brez upoštevanja sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin znaša okoli 1000 evrov, povprečna starostna pokojnina za vsaj 40 let delovne dobe pa znaša okoli 1100 evrov. Na žalost je zaradi napačnih pristopov preteklih vlad v zadnjih par desetletji mnogo upokojencev, ki prejemajo prenizke pokojnine za normalno življenje. Tem upokojencem sta na voljo varstveni dodatek in denarna socialna pomoč, ki lahko ublažita težko situacijo, vendar bo v prihodnosti potrebno nujno nasloviti področje pokojnin ter poskrbeti, da bodoči upokojenci ne bodo imeli potrebe po socialni pomoči. Verjamemo, da bodo socialni partnerji dosegli dogovor o pokojninski reformi, ki bo poleg sprejete plačne reforme zagotovila večjo blaginjo naše družbe. V Levici bomo Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 podprli. Hvala lepa. Kolegica Andreja Kert bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite. Hvala lepa še enkrat. Spoštovani. Osnovni cilj obravnavanega zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočale tekoče in nemoteno izvrševanje proračunov države za leti 2025 in 2026. Predlog zakona zagotavlja ustrezne pravne podlage, po katerih bodo proračunski uporabniki državnega proračuna tekoče izvajali svoje naloge, njegovo sprejetje pa je potrebno, ker proračun ne vsebuje določb, torej členov, ki urejajo materialno pravne vsebine. Predlagani zakon vsebuje vse vsebine in druge elemente, ki jih določa ali predvideva zakon, Zakon o javnih financah, ter vsebine, ki jih določajo področni zakoni. Med pomembnejšimi vsebinami so tako obseg zadolževanja države, ki bo v letu 2025 dovoljen do višine 4,57 4,57 milijard, v letu 2026 pa do višine 4,32 milijard. V predlogu zakona so tudi ukrepi za uravnoteženje proračuna, 11. člen namreč določa, da če vlada na podlagi plačanih prejemkov proračuna med tekočim letom oceni, da bodo prihodki za manj kot 3 odstotke nižji glede na načrtovane ali pa da bodo izdatki za manj kot 3 odstotke višji od načrtovanih, poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena Zakona o javnih financah do višine zmanjšanih prihodkov oziroma do višine povečanih izdatkov uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe. Z amandmajem smo na seji Odbora za finance še spremenili zapis, da vlada pri avtonomnih organih, kot sta na primer Državni zbor in Državni svet, ne določi odstotka zmanjšanja, ampak te organe pozove, da sami določijo obseg pravic porabe, ki se iz njihovih finančnih načrtov lahko prerazporedijo v splošno proračunsko rezervacijo. Na sobotni seji smo še dvignili višino povprečnine, ki pripada občinam. Ta bo tako v letu 2025 znašala 771,33 evrov in v letu 2026 775,29 evrov. Poleg tega se občinam za posamezno proračunsko leto zagotavljajo dodatna sredstva v višini 1,5 odstotka dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, ki so namenjena zmanjševanju objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin. Ta sredstva občinam bodo v letu 2025 znašala 47,8 milijonov evrov. Na tej točki omenimo dopis Skupnosti občin Slovenije, v katerem ta ugotavlja, da je dosežena povprečnina v tej višini kar za 64, 46, pardon, 46,33 evrov večja od prvotno predlagane in da gre za soliden kompromis, ki zagotavlja večjo stabilnost financiranja občin, seveda ob upoštevanju stanja javnih financ. Z amandmaji k 71. členu pa smo na odboru bolj jasno zapisali, da lahko vlada določi, da se sredstva proračunske rezervacije porabijo za tiste namene, za katere v proračunu države niso zagotovljena sredstva ali sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, omogočajo pa nemoteno izvrševanje državnega proračuna v tekočem letu in so namenjena za izvajanje obveznosti, ki so določene z zakonom ali pa na njegovi podlagi sprejetimi predpisi. Ker smo se na seji odbora naposlušali tega, da bo s tem prišlo do nove afere Litijska, naj še enkrat poudarimo, da v členu sedaj piše: za izvajanje obveznosti, ki so določene z zakoni. Da to malo bolj razjasnimo in ne zganjamo nepotrebnega populizma.

povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji za mesec junij tekočega leta v primerjavi z mesecem junijem prejšnjega leta, torej v višini 1,052. In to ima, glede na podatke dohodninskih odmer za leto 2022, za posledico davčno razbremenitev zavezancev za dohodnino v višini 112 milijonov evrov - ponavljamo, razbremenitev v višini 112 milijonov evrov. V Gibanju Svoboda ta ukrep močno podpiramo, saj bomo s tem razbremenili državljanke in državljane. Zaposleni z minimalno plačo bo imel zaradi doseženega dogovora tako prihodnje leto za 198 evrov višjo neto plačo letno, zaposleni s povprečno plačo bo pridobil 113 evrov letno, zaposleni s plačo v višini dveh povprečnih plač pa 225 evrov letno.

Hvala Vlada je sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (skrajšano: ZIPRS), s katerim poleg vsebin, za katere že Zakon o javnih financah določa, da jih je treba urediti v predlaganem zakonu, ureja še porabo in vračilo namenskih sredstev predplačila, financiranje ustanov, posebnosti v zvezi z upravljanjem in prodajo finančnega premoženja, povprečnino občinam, pripravo finančnih načrtov za neposredne uporabnike proračuna, politiko zaposlovanja, določitev letnega dodatka za upokojence in način financiranja ukrepov in projektov, ki so vključeni v Načrt Načrt za okrevanje in odpornost. V primerjavi z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 se s predlaganim zakonom črtajo določbe, ki so urejale posebnosti, povezane z epidemijo covid-19, in ukrepi, povezani z draginjo. Dodaja se ureditev za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo do leta 2028 dalje. Na ta način pa se omogoča izvedba javnih razpisov za obdobje daljše od dveh let, določa, da se evidenčni projekt lahko uvrsti v načrt razvojnih programov samo ob pripravi proračuna, sprememb proračuna ali pri pripravi rebalansa, ne pa tudi med letom. Zvišuje letni dodatek za upokojence, določa uskladitev skupnega dohodka, olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2025 ter določa pravna podlaga, na kateri lahko vlada v primerih, ki terjajo hitre odločitve, sklene pravni posel in prevzame obveznost, kljub temu, da za ta namen v proračunu sredstva niso načrtovana. Zakonodajno-pravna služba je imela na predlagani zakon kar nekaj pripomb. ZPS opozarja, da zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, torej državnega proračuna, ki se sprejema za obdobje dveh let, ne sme določati odstop od sistemske ureditve iz Zakona o javnih financah v zvezi s proračuni lokalnih samoupravnih skupnosti oziroma urejati izvrševanje proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti, gre namreč za materijo, ki bi morala biti urejena v Zakonu o javnih financah. ZPS opozarja tudi na druge določbe zakona, ki so v nasprotju z Zakonom o javnih financah, med drugim spremembo zakonske osnove glede porabe sredstev iz proračunske rezerve. V Slovenski demokratski stranki menimo, da želi Vlada s sprejetjem ZIPRS za leti 2025 in 2026 med drugim uzakoniti nezakonito početje pri nakupu podrtije na Litijski decembra lani. Zato smo vložili amandma, s katerim smo predlagali črtanje 71. člena zakona, ki omogoča Vladi, da ne glede na 42. člen Zakona o javnih financah porabi sredstva za nepredvidene namene, ki zahtevajo hitre odločitve, ker pozitivno vplivajo na izvajanje prioritet ali ekonomsko sliko države. Na tem mestu vprašanje: S čim stavba na Litijski leto dni po nakupu pozitivno vpliva na izvajanje prioritet ali ekonomsko sliko države? Na Odboru za finance smo vložili tudi amandma, s katerim smo sledili pozivu Sindikata upokojencev Slovenije po dvigu zneska letnega dodatka za upokojence. Z amandmajem smo predlagali, da se upokojencem, ki prejemajo pokojnino do višine 669,14 evrov, izplača letni dodatek v višini tisoč 253,90 evra, vsem, ki imajo pokojnino višjo od 669,14 evrov pa dodatek v višini 626,95 evra. Tretji vloženi amandma pa se nanaša na višino povprečnine občinam. Dve od treh združenj sta namreč podpisali dogovor o višini povprečnine, ki bo v letu 2025 znašala 771,33 evra, leta 2026 pa 775,29 evra. Združenje občin Slovenije dogovor o višini povprečnine ni podpisalo, saj meni, da višina povprečnine ne sledi dejanskim zakonskim obveznostim in potrebam občin. Vsa tri združenja so namreč vlado že večkrat opozorila na zelo velik razkorak med dejanskimi stroški občin in med dodeljeno povprečnino. V letu 2023 je bil ta razkorak največji v zadnjih desetih letih in je znašal skoraj 15 odstotkov. Združenje občin Slovenije je predlagalo, da bi višina povprečnine za leto 2025 znašala 818,50 evra in za leto 2026, 857 evra, temu predlogu pa sledimo z našimi amandmaji, ne samo zaradi dejstva, da amandmaji tudi po današnji seji ne bodo potrjeni, ampak predvsem zaradi namena vlade, ki želi uzakoniti dosedanje nepravilnosti pri porabi proračunske rezerve smo v Slovenski demokratski stranki glasovali proti sprejetju,

Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Obravnavamo torej Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2025 in 2026,

Iz proračuna se v letu 2024 za ZZZS zagotovijo sredstva v višini do 420 milijonov evrov, od tega 140 milijonov za izvajanje pravic zaradi zadnje novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je preoblikovala dopolnilno zavarovanje v obvezno, torej prostovoljno dopolnilno v obvezno, obvezni prispevek, od tega 280 milijonov za stroške, prvič zdravil iz B liste, to so bolnišnična zdravila iz pravilnika o razvrščanju zdravil na listo, drugič, presejalnih in preventivnih programov, tretjič transplantacij, dializ, cepiv. Naprej. Koeficient uskladitve olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2025. upoštevaje prvi odstavek 118. člena in drugi odstavek 122. člena Zakona o dohodnini znaša 1,052. Koeficient za uskladitev olajšav in lestvice za odmero dohodnine, se določi najmanj najmanj v višini 50 odstotkov rasti povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji za mesec junij tekočega leta v primerjavi z mesecem junijem prejšnjega leta po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, če je ta pozitivna. Koeficient rasti povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za mesec junij 2024, v primerjavi z mesecem junijem 2023 znaša 1,052. Če bo uskladitev res takšna, je posledica 112 milijonska davčna razbremenitev, sporoča ministrstvo. To je približno 5 promilov tega, kar država dobi v državni proračun iz naslova dohodnine. 5 promilov. Zaposleni z minimalno plačo, kako se bo to poznalo, zaposleni, zaposleni z minimalno plačo bo imel zaradi doseženega dogovora prihodnje leto za 198 evrov višjo neto plačo letno ali 16,5 evra na mesec več. Zaposleni s povprečno plačo bo pridobil 113 evrov letno oziroma 9,4 evra na mesec, zaposleni s plačo v višini dveh povprečnih plač pa 225 evrov letno ali 18,7 Evrov mesečno. Zdaj pa potegnimo vzporednico z dohodnino, ki smo jo sprejeli v začetku leta 2022, v času prejšnje koalicije, torej potegnimo primerjavo z dohodninsko reformo, ki jo je sprejela prejšnja koalicija.

664 evrov neto več na leto, to je okoli 55 evrov na mesec več. Danes bi bila razlika zaradi rasti plač še večja. Tudi plačni razredi in olajšave bi se avtomatično usklajevali z inflacijo, in to že dve leti, namesto tega pa bo v letu 2025 povprečen Slovenec, če ni iz javnega sektorja, zaradi potez vlade dobil samo 9,4 evra na mesec več kot letos, toliko. Vložili smo tudi dva amandmaja, enega k 54. členu, to bomo razložili, govori o povprečninah, te niso usklajene z vsemi združenji občin. Drugi pa bo novi 78.a člen, ki bo pa podaljšal. Rok za uveljavitev zagotovljene vdovske pokojnine. Predlog stališča, ki ga zaključujem z našo odločitvijo, da bomo glasovali proti. Zakaj? Povprečnine so absolutno prenizko postavljene. Probajte te povprečnine, ki jih želite uzakoniti, dopovedati z obmejnimi občinami. Drugič, dvig plač je metanja pesek v oči in mi bomo glasovali proti Zakonu o izvrševanju proračunov. Hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. In prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 54. člen ter amandma Poslanske skupine Nova Slovenija na amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati pri tem? Ja, nekaj interesa je, tako da pobiram prijave. In vas prosim za prijavo. Štirje razpravljavci so prijavljeni. Prvi bo razpravljal kolega Dušan Stojanovič, za njim pa Uroš Brežan. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica. Se bodo kolegi dotaknili mogoče kakšnega drugega področja iz zakona, ki ga sprejemamo, jaz se bom osredotočil mogoče bolj na občine, občine, ker pač sam tudi nekako prihajam iz lokalne skupnosti, iz okolja, delovnega okolja lokalne skupnosti. Torej za vse občine v Republiki Sloveniji, ne glede na njihovo raznolikost, velja enak sistem financiranja. Občine se bodisi financirajo z lastnimi viri in ti pomenijo več kot 90 odstotkov vseh virov, s transfernimi prihodki iz državnega proračuna in pa s sredstvi Evropske unije. Lahko se občine seveda tudi zadolžujejo. Največji del prihodkov občin predstavlja dohodnina, ki jo država, pobere. Od prebivalcev s stalnim prebivališčem v tej občini in pa nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, poenostavljeno torej osebni in premoženjski davek, kar je povsem primerljivo tudi z ostalimi evropskimi načini financiranja lokalne samouprave. Medtem, ko so vsi drugi viri občin zbrani po nekem ozemeljskem načelu, se pa dohodnina kot največji lastni vir občin deli po posebnem sistemu in to temelji na solidarnosti med občinami. Delež dohodnine, ki pripada posamezni občini se določi torej na podlagi izračuna primerne porabe občin, v osnovi gre za to, da bodo pač zdaj po novem večje občine, ki imajo večje finančne obveznosti in pogosto izvajajo še tiste prej omenjene solidarne naloge za občane manjših sosednjih občin. Za ta namen zdaj po sprejetju Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 dobile nekoliko več sredstev, pri čemer se bo končno upošteval še konkreten položaj in status občin. Velikost in status občin torej postajata končno tudi dodatno ovrednotena. Sam prihajam iz mestne občine, kjer so obveze, ki jih ima občina do občanov, pa tudi do institucij, med katerimi je veliko regionalnih, večkrat predstavlja le povečano finančno breme za občinski proračun v primerjavi z manjšimi občinami, zato seveda podpiram, da se te večje obveznosti

celotno financiranje, pa seveda manjše in revnejše občine, še vedno dobijo bistveno več sredstev kot večje in razvite, kajti ob relativno nizki pobrani dohodnini dobijo proporcionalno pač toliko večji odstotek financiranja primerne porabe s strani države, kar je seveda prav. Če poenostavim, torej, na področju primerne porabe so večje občine bolj samo financirajoče kot manjše občine. Vesel sem, da je Vlada z interesnimi združenji občin dogovorila, da bodo v prihodnjem letu iz državnega proračuna dobili dodatna sredstva v višini 1,5 odstotka dohodnine, vplačane v letu 2023, kar znaša 47,9 milijona evrov. Dodatna sredstva bodo tudi namenjena zmanjševanju teh objektivnih razlik, ki vplivajo na prihodke občin. Razdeljena bodo na 2 dela: 75 odstotkov oziroma 35,9 milijona evrov bodo prejele občine z izkazanim nesorazmerjem financiranja stroškov izvajanja zakonskih nalog, 25 odstotkov oziroma 12 milijonov evrov pa bodo prejele vse občine na podlagi kriterijev za sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Kar 92 odstotkov občin se je s tem dogovorom strinjalo resnici ceni to povečanje. Izrazili so, da gre za soliden kompromis, torej dober kompromis, tudi, kolikor sem se pogovarjal z nekaterimi koroškimi župani in direktorji uprav, pa tudi z ostalimi poslanskimi kolegi iz ostalih delov Slovenije, prenašajo pozitivno vzdušje tudi na občinah po Sloveniji. Občine so torej po večini s predlogom zadovoljne. Da pa vse občine, mestnih, Združenja občin Slovenije, niso zadovoljne pa sicer obžalujem, ampak saj vemo, nikoli ni, ko se pogovarjamo o denarju, nikoli niso vsi zadovoljni. Če bi bil malce hudomušen, bi dejal, da pač tiste občine, ki se morda ne strinjajo s povišanjem, bi ostale na prejšnjih zneskih povprečnine, ampak seveda nisem hudomušen. In na koncu je pač to na mizi. Toliko naš proračun tudi zdrži in toliko tudi omogoča. Bi si pa želeli vsi še več, jasno, ampak trenutno je na mizi dobra stvar, zato bom ZIPRS seveda z veseljem podprl, z veseljem tudi zato, ker bom lahko svoje nekdanje občinske kolege mirno obiskal kak ponedeljek, ko bom na na terenu v svojem volilnem okraju. Jaz mislim, da bo s tem tudi nekako poleg že preteklih zvišanj povprečnin, pravzaprav občinam tudi olajšano poslovanje in eventualno je to tudi pomoč občinam pri konsolidaciji občinskega zadolževanja seveda še ob vseh ostalih finančnih injekcijah, ki so jih bile deležne koroške in ostale prizadete občine po lanskoletnih poplavah, je sprejetje tega zakona še en dokaz, da je naš cilj državljanom zagotoviti enake možnosti za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov, ne glede na to,

Hvala predsednica. Spoštovana državna sekretarja, kolegice in kolegi! Ko sem včeraj zunaj na hodniku srečal kolega Horvata, sem v šali dejal, da je proračun tako kot Biblija; vsakdo v njem najde tisto kar želi in hkrati se lahko vsakdo odloči česa v njem ne bo našel. jaz bi začel današnjo razpravo tam, kjer sem včeraj končal, ob samem proračunu, preden se dotaknem še problematike financiranja občin. Včeraj sem na koncu razpravljal o tem, kako je Slovenija, kako je ta Vlada dobro zastavila popotresno obnovo z vidika finančnih sredstev, da je za to oblikovala poseben sklad, da smo dobili 428 milijonov iz Evropskega solidarnostnega sklada in da imamo tudi poseben vir, davek na bilančno vsoto bank, ki bo skozi pet let zagotavljal sredstva za ta namen, je pa treba povedati na drugi strani tudi to, in tu izražam svojo skrb, da so podnebne spremembe stalnica, da se bodo taki dogodki pri nas ponavljali, da bodo vedno bolj pogosti, da se o tem lahko prepričamo, če pogledamo malce okrog sebe, kaj se je (nadaljevanje) Evropi, kaj se je dogajalo pred kratkim v Bosni pa potem v Španiji in da se je kot država potrebno pripraviti na take stvari. Hkrati pa ne smemo pozabiti svoje zgodovine, naravne nesreče so se pri nas že dogajale in imamo še nekaj obveznosti, ki jih kot država tukaj moramo nasloviti. Ena od takih je denimo potres iz leta 2004, ki ga je potrebno zaključiti, zaključiti je potrebno z njegovo sanacijo. Z ministrom Novakom sva se o tem že pogovarjala, vem, da je naklonjen temu, da počasi zaključimo to. Prav tako se je v letu 2000 zgodil potres v Petrinji, ki je pri nas poškodoval več kot 600 objektov, in tudi tu bomo morali najti tudi skozi proračun rešitve za te težave. za te težave. Kot sem rekel, s pristojnim ministrom sva o tem že govorila, vidim, da je naklonjen temu in da razume to problematiko, zato verjamem, da bomo skozi naslednje mesece našli rešitev tudi za to. Zdaj pa k financiranju občin, ki ga posebej naslavlja ZIPRS. 771,33 771,33 evrov je dogovorjena povprečnina, vendar povprečnina, čeprav se vsi bolj ali manj pogovarjamo samo o njej, ni edini vir, edino, edini sistemski vir iz državnega proračuna za občine, tu so še sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Prej smo to imenovali sredstva po 21. ali pa 23. členu Zakona o financiranju občin, zdaj je to postal nek nek sistemski vir. In iz svoje zgodovine vem, v preteklosti, da smo se po navadi z vlado z Ministrstvom za finance tudi ministri zelo, zelo dolgo in naporno pogajali predvsem o teh dveh delih, se pravi o povprečnini in pa o sredstvih za uravnoteženje razvitosti občin. sredstva so zdaj postala dejstvo, o njih se sploh ne pogovarjamo, predstavljajo 6 procentov skupne izračunane povprečnine. In na drugi strani pa je ta Vlada uvedla dodatna sredstva, ki nastajajo, naslavljajo tiste občine, sredstev, ne pokrivajo zakonsko določenih nalog. To je bilo uvedeno v lanskem letu in v letošnjem letu je za ta namen namenjenih skoraj 49 milijonov evrov. Zelo pozitivno se mi zdi to, da so se pogajalci na eni in drugi strani uspeli dogovoriti, da ta sredstva ne grejo samo tistim občinam, ki ne ne zmorejo pokrivati zakonsko določenih nalog, ampak v nekem delu, v 25 procentih, kar je že kolega Dušan govoril, gredo tudi za namen tistih občin, ki nimajo dovolj investicijskih sredstev za razvojne potrebe. In pomembno se mi zdi tudi to, da se na drugi strani upošteva fiskalna kapaciteta občin, ki lahko z lastnimi viri pokrivajo tisti del, ki ga ne morejo s prihodki, ki jih pridobivajo iz državnega proračuna. Zato se mi zdi, da je delo, ki je bilo v letošnjem letu opravljeno s strani pogajalske skupine Vlade, s strani ministra, ekipe na ministrstvu in s strani pogajalcev na občinski strani, odlično opravljeno, da jim lahko čestitam. Še posebej zato, ker se spomnim tudi svojih udeležb na podobnih pogajanjih; vem da smo se včasih pogajali z ministrom za finance, ne bom povedal, kateri je to bil, da smo ure sedeli za isto mizo na eni strani predstavniki občin, na drugi strani predstavniki ministrstva, pa se nismo premaknili pri povprečnini niti za en cent, niti za en cent. Ko gledamo te številke, ko vidimo, da je trenutno veljavna povprečnina 725 evrov in da je izpogajana povprečnina 771,33 evra, vidimo, da je odnos na strani države zdaj drugačen. (nadaljevanje) bi si v takih razmerah želel biti župan, želel biti predstavnik občine. Zato še enkrat res čestitke pogajalcem na obeh straneh. Mislim, da je bil tu dosežen odgovoren kompromis, ki na eni strani upošteva potrebe občin in občanov, na drugi strani pa seveda realne proračunske možnosti. Pa še ena stvar, ki jo je potrebno povedati. Velikokrat govorimo o tem, da so ta dodatna sredstva, ki jih zagotavljamo iz državnega proračuna, namenjena samo največjim, samo mestnim občinam, pa to ni tako. Ta sredstva gredo 27 občinam, ki imajo manj kot 5 tisoč prebivalcev, gredo 31 občinam, ki imajo med 5 in 20 tisoč prebivalcev in gredo tudi seveda 13 občinam, ki imajo več kot 20 tisoč prebivalcev. Res pa je, da gre glavnina tudi večjim, nekaterim mestnim občinam, ki pač skozi povprečnino, tudi zaradi formule, ki je zapisana v Zakonu o financiranju občin, ne pokrivajo zakonskih obveznosti Je pa res, kot sem tudi prej povedal, da so na drugi strani pogajalci upoštevali tudi kapaciteto občin, da si z lastnimi viri pokrijejo tudi te naloge. Tako mislim, da je bilo res opravljeno dobro delo na strani tako občinskih združenj, občinskih pogajalcev, kot tudi države, predvsem Ministrstva za finance, zato bom seveda ZIPRS podprl.

verjamem, da se bova še kdaj srečala na hodniku. Cenim tudi vašo razpravo, kolega Brežan. Omenili ste naravne katastrofe. To je nek šok seveda za lokalno skupnost. Včeraj smo govorili o amandmaju, občina Turnišče, bil je orkanski veter, odkrilo je streho osnovne šole. In vsi vemo, občine so ustanoviteljice osnovnih šol in občine so tiste, ki morajo te objekte tudi po naravni katastrofi sanirati. Jasno, da je to občina naredila hitro, kot se je dalo. Julija lani se je zgodila katastrofa. 1. septembra se je začelo šolsko leto, za otroke je bilo potrebno poskrbeti in se tudi je. Ampak to je finančni šok za eno takšno občino, ni velika občina, ki jo dejansko potem, če smem reči, razvojno paralizira, saj nima lastnih sredstev, da bi recimo kandidirala na raznih razpisih, kjer se zahtevajo lastna sredstva, državna, evropska ali kakorkoli že, in je to potem razvojna paraliza. To jo pahne v nek razvojni zaostanek morda za več let. Drugo so obmejne občine. Mi smo na to temo imeli posebno sejo, če se spomnite, spodaj v dvorani Državnega sveta in smo nekako soglašali - bili so prisotni tudi župani in županje -, da bi bilo potrebno ta problemska območja, predvsem obmejna območja, nekako posebej obravnavati oziroma moja ocena je, da moramo enkrat zbrati to politično korajžo, da bomo najmanj razvite občine na obmejnih območjih individualno obravnavali. Mene boli srce, ko ugotavljamo, da v obmejnih občinah je med desetimi najmanj razvitimi pet pomurskih; nikoli se ne bodo dvignile, nikoli. Mi tukaj sprejemamo razne nove in nove obremenitve, zdaj bo novi sistem plač v javnem sektorju in tako naprej, vse to so obremenitve za občine. Ja, se strinjam in pohvalno tudi z moje strani vsem pogajalcem, ampak niso bili vsi zadovoljni. In zato je logično, da opozicija mora na to opozoriti. Vem, da naš amandma ne bo sprejet, vem, ampak moramo na to opozoriti, tudi in predvsem zaradi tega, kar je kolega Stojanovič zelo dobro povedal (citiram): "Državljanom moramo zagotoviti enake možnosti." res? Ali smo za to? Enake možnosti tudi tistim obmejnim? Tudi Turnišču, če hočete. Oni niso krivi, če so imeli orkan,

naš amandma povzema predlog Združenja občin Slovenije za povišanje povprečnine. Združenje občin Slovenije je že večkrat skupaj z ostalima dvema reprezentativnima združenjema občin opozorilo na zelo velik razkorak med med dejanskimi stroški občin in med dodeljeno povprečnino. V letu 2023 je bil namreč razkorak največji v zadnjih desetih letih, in sicer skoraj za 15 odstotkov. Združenje občin so predlagali izhodišče, da povprečnina za leto 2025 znaša 818,5 evra, torej 805 evrov povprečnina plus 13 evrov in pol dodatni stroški dela je skupaj 818,50 in za leto 2026 v višini 857 evrov, se pravi 830 evrov povprečnina plus 27 evrov dodatni stroški dela je skupaj 857 evrov. Jaz mislim, da država ne bi bankrotirala, če bi šli naproti tudi temu združenju. Na drugi strani pa bi se aktualna vladajoča politika, ne opozicija, lahko pohvalila, da je zadostila potrebam, ne glasbenim željam, potrebam vseh občin. Gre za reprezentativna združenja. In jaz sem bil izjemno vesel, ko smo v času prejšnje koalicije pa dosegli soglasje in so vsa združenja in skupnost občin, mestnih občin, so podpisala izpogajani predlog povprečnine. Takrat smo tudi zadevo drastično dvignili. Zakaj? Zato, ker še posebej v Novi Sloveniji zagovarjamo načelo subsidiarnosti. Za to gre gospe in gospodje za to gre, ki je ena ključnih evropskih vrednot. Ali zaupamo nižjemu nivoju oblasti, da jim odstopimo na nek način državni denar? In verjemite na občinah nikoli ne boste imeli nakupa računalnikov, ki jih ne bi znali kam dati. Nikoli ne boste imeli nakupa a la Litijska, nočem vas spravljati slabo voljo in tako naprej, seveda se dogajajo tudi kakšne napake, jih je treba jasno na veliki zvon obesiti. Ampak kakorkoli že, po mojem razumevanju prihajam iz podeželja, veste, na teh podeželskih občinah se vsak evro dvakrat obrne preden se potroši. Ja, res je. Najbolj pa uživam, ko župan skupaj s sovaščani recimo grablja zelenico okrog novega, novega vrtca in tako naprej. Se pravi, da le ni treba vsega plačati. In potem šele na ta način ljudje neki objekt, šolo, vrtec, kulturni dom vzamejo za svojega, ker tisto, kar je podarjeno, običajno nič ni vredno. Tako da predlagam še en razmislek

Predsednica, hvala lepa za besedo. Ja, dejstvo je, da povprečnina ni edini vir za financiranje občin, naj bi pa bil predvidljiv, stabilen in jasen. Tako kot smo zdajle par dni se pogovarjali o proračunu, kjer je bilo veliko, govorimo o državnem proračunu, kjer je bilo veliko govora o natančnem, jasnem načrtovanju, bi tudi občine želele imeti jasno sliko oziroma jasno predvidevanje, kakšne prihodke lahko pričakujejo iz naslova povprečnine. Že, ko smo, bi rekel prva branja, mislim prva branja, ja, prva branja okrog proračuna imeli še niso bila zaključena pogajanja in so bila neka predvidevanja, ampak ne čisto jasno, kako se bodo pogajanja izšla. Prav tako občine pač pripravljajo proračune, večina sicer enoletne, kakšna občina tudi dvoletne proračune. In jaz se absolutno strinjam, mislim da je gospod Knežak v svojem stališču povedal, da bi bilo treba odpreti resna pogajanja in določiti jasno formulo za določitev povprečnine. Verjamem, da bi bilo težko že, če se za tak kratek čas se ne morejo vsa tri združenja, (nadaljevanje) bom rekel, neka bolj jasna pravila določiti za to, da v končni fazi državni proračun, pa tudi pripravljavci občinskega proračuna, da imajo lažje delo oziroma bolj jasno sliko kar se tiče povprečnine. Seveda bi bilo treba noter dati neke varovalke v slučaju nekih izrednih razmer in tako naprej, ampak neka bolj jasna, bolj jasna predvidevanja bi pa pač morali vključiti. Zdaj, kar se tiče, kar se tiče pogajanj, dejstvo je, da imamo v Sloveniji tri združenja, se pravi imamo Združenje mestnih občin, Združenje občin Slovenije pa Skupnost občin Slovenije. V Združenju

in zanimivo je, da na koncu eno, eno združenje v katerem so tudi občine iz drugega združenja se s tem, / se s tem dogovorom ne strinja. Zdaj, tukaj je tudi vprašljivo, saj lahko govorimo o številkah, koliko ima katero združenje pa drugo, pa koliko je to skupno, ampak vprašljivo je tudi, zakaj se ene občine, v enem združenju se strinjajo, v drugem pa ne. Tudi to je, to je zanimiva debata oziroma bolj vprašanje koliko nekatere občine sodelujejo, sodelujejo oziroma koliko so aktivne v teh združenjih, ampak ne glede na vse, Združenje občin je oziroma izhodišče vseh treh združenj, je bilo izhodišče pogajanj oziroma zneski, ki so jih na začetku zagovarjali, so bili dejansko v smeri tega našega amandmaja oziroma amandmaja tudi Nove Slovenije. Oboji smo sledili predlogu Združenja občin, za katerega smatrajo, da je v trenutni situaciji pač primeren. Tudi občine se, govora je bilo o pač novem sistemu plač, ki bodo se dotaknile tudi občin, pa tudi druge obveznosti, saj veste, kar nekaj idej oziroma želja je, kaj bi vse občine lahko počele. Zato

predloga vseh treh, kot sem že rekel, vseh treh združenj, koliko bi bil dejansko primeren, primeren znesek, ki bi, ki bi pokrival del, ki ga občine iz proračuna pač dobijo, se pravi to povprečnino in oni so pač navedli da

v letu 2026 pa v višini 857 evrov in tukaj, v ta del, so računali, da naj bi 27 evrov znašali dodatki, dodatni stroški dela. Tako, da mi smo, v Slovenski demokratski stranki smo enostavno sledili, sledili temu predlogu. Zdaj, jaz večkrat rečem, da občine, če kdo, so občine tiste, ki skrbijo za regionalni ali pa občinski razvoj. Sam prihajam iz majhne občine in lahko rečem, sicer smo vedno med najbolj razvitimi in, ne vem, najbogatejšimi in tako naprej, za to tudi v nekem delu prikrajšani za razliko od, kot je kolega Horvat rekel, manjše občine, ki se prebijajo, da v bistvu po eni strani obstanejo, pa predvsem ne samo to, da občine ostanejo, ampak da prebivalce

tudi po mojih izkušnjah, kot sem rekel, prihajam iz majhne občine, ki dejansko poskrbijo, da je, da je okolje v katerem občani živimo primerno, da uslišijo naše želje, da skušajo zagotoviti potrebam, ki jih občani imamo, tako da jaz v nobenem primeru ne bi bom rekel, bil ne negativen, ampak bi jim dal tukaj malo več proste roke oziroma bolj jih poslušal, ker kot rečeno, so te skupnosti tiste, ki dejansko konec koncev najbolj skrbijo za razvoj, vedno pretehtajo, ne kupujejo neumnosti oziroma ne zapravljajo, bi rekel, proračunov za bedarije, po domače rečeno. Veste, da marsikatera občina del proračuna namenja oziroma pusti odprtega oziroma vpraša občane, kaj pa bi vi, kaj pa vi ocenjujete, da bi bilo potrebno v naši občini narediti, se pravi, se trudijo iti nasproti občanom, tako da s tega vidika, kot rečeno, jaz bi resnično želel, da je ta da prisluhnemo občinam, da jih, da jih upoštevamo in kot je, še enkrat ponovim, kolega iz Socialnih demokratov, po drugi strani pa, da dejansko odpremo razpravo in odpre razpravo in mogoče ta del zapakiramo in da se pač o tem ne pogovarjamo je, da je ta formula oziroma, da je ta način določitve povprečnine jasen in ni del ZIPRS ampak del Zakona o javnih financah. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ja, je še interes. Torej vas prosim za prijavo. Dva Dva razpravljavca sta prijavljena. Najprej ima besedo kolega Andrej Poglajen, za njim pa kolega Tomaž Lisec. Izvolite. Ja, predsedujoča, hvala za besedo. Moram reči, da me danes prav veseli, ko je tolikokrat bilo povedano veliko besed o lokalni samoupravi, o občinah, o povprečninah kot nekemu lokalpatriotu, ki spoštuje tudi lokalno samoupravo in bom rekel ta lokalno samoupravni nivo politike mi je iskreno zadovoljstvo, da slišimo tudi, da se poslanci koalicije, pa tudi drugi opozicijski kolegi zavedajo pomena omenjene, omenjenega dela politike v Sloveniji in zadostnega financiranja le tega. Velikokrat so bile danes omenjene povprečnine, pa s strani stališč nekaterih poslanskih skupin je bilo tudi poudarjeno, da občine pozdravljajo omenjene povprečnine, da so naravnane v smeri razvoja, zadostnega financiranja občin in podobno. Ampak ko govorimo o financiranju občin vam lahko kot nekdo, ki je deloval v, bom rekel, o neki izvršilni veji lokalne samouprave, se pravi, kot bivši podžupan zatrdim, da ko govorimo o financiranju občin najbolj jasno omenjeno zadostnostle tega izražajo tri dejstva. Ta dejstva so, se pravi povprečnina kot sama, potem posledično gledamo na financiranje občin, zadolževanje samih občin in še tretja stvar, ki nekako pojasni, kako so proračunski izdatki znotraj Slovenije naravnani, so seveda načrti razvojnih programov, ki jih država osnuje za bom rekel nekako razširitev znotraj celotne Slovenije. od omenjenih oziroma pri prvem od omenjenih indikatorjev, zadolževanje občin. Spoštovane kolegice in kolegi, mislim, da smo v tem mandatu bili priča dodatnemu zadolževanju občin, da občine potrebujejo dodatna sredstva da izvajajo svoje programe in uresničujejo obljube, ki so jih dale krajanom in krajanom posameznih občin. Se pravi, ne moremo govoriti o tem, da so občine zadostno financirane.

to pomeni, da bi na trenutni izdatek, ki bo šel za povprečnine, v višini približno 1,5 milijarde evrov bilo potrebno dodati še približno neko minimalno, da bi dosegli neko minimalno stopnjo zadostnega financiranja občin. Če bi uresničili tisti del povprečnine, ki ga predlagajo, ki je nekako realen znesek, da lahko občine tudi brez zadolževanja izvajajo svoje razvojne programe, svoje primarne namene, ki jih občine morajo izvajati, bi bili pri znesku 870 evrov pri povprečnini, kar bi bilo še dodatnih 200, kar bi bilo na trenutno predlagano povprečnino 250 milijonov evrov več. Seveda ko govorimo o teh zneskih, se nekako običajnemu državljanu in državljanke, državljani in državljanke Slovenije ti zneski zdijo astronomski, ampak gledano na včerajšnjo razpravo, gledano na to, da je račun rekorden, mislim, da bi si lokalna samouprava zaslužila več. Pozdravljam pozive s strani tako Socialdemokratov kot tudi določenih kolegov iz Svobode, da bi bilo potrebno jasnejše določiti formulo za izračun povprečnin. Ne samo to, mislim, da v Slovenski demokratski stranki smo večkrat poudarili, da bi tudi zagotovljen znesek, ki ga občine dobivajo iz račun..., iz proračuna Republike Slovenije, moral biti nekako procentualno jasnejše razdeljen, če ne celo ustavno zagotovljen. Mislim, da je to tema, ki jo bo potrebno naslavljati v tem Državnem zboru, kajti ko govorimo o tem, da se vsako leto dogajajo pogajanja o povprečninah, pridemo do tega, kar je omenil tudi kolega Gladek, se pravi to, da občine ne morejo niti dolgoročno, se pravi, govorimo leto, dva vnaprej, določiti občinskih proračunov, kajti nikoli se ne ve, kakšna bo stopnja povprečnine, ki je glavni del občinskih proračunov, in tukaj je tisti del, ki bo potrebno, ki ga bo potrebno odpreti v naslednjem javnem raskurzu oziroma debati o tem. Zelo všeč mi je bila besedna zveza, ki jo je uporabil kolega Horvat, razvojna paraliza. Ja, razvojna paraliza občin je eno izmed dejstev, ki se trenutno pojavlja širom Slovenije. Se pravi, govorimo o dejstvu, da kljub temu, da občine bi želele pristopati k sredstvom, ki so ponujena na državnih razpisih, so pri tem zelo omejena, kajti za realizacijo omenjenih sredstev omenjenega razpisa je potrebno tudi občinsko sofinanciranje, kar bi pa ob trenutni minimalni zagotovitvi sredstev občinam pomenilo še dodatno zadolževanje, se pravi, občinam postavimo na neko tehtnico zadolževanje oziroma ali nerealizacija projektov, kar je z vidika trajnostnega razvoja s strani trajnostne finančne stabilnosti lokalne samouprave v Sloveniji lahko zelo problematično. Omenjena so bila tudi problemska območja. Tukaj se velikokrat uporablja izraz problemska obmejna območja, kar sam kot nekdo, ki sicer ne prihaja iz obmejnega območja, ampak pa meji na sosednje občine, ki predstavljajo obmejno območje, močno nasprotujem. Tudi z ministrom Jevškom sem tudi skozi poslanska vprašanja odprl to tematiko. Mislim, da se je ta sistem v Sloveniji z enega vidika malo izrodil, pa bom dal čisto praktičen primer. V Sloveniji je recimo občina Ajdovščina, ki po vseh indikatorjih in standardih presega nek normalen nivo razvitosti, označena kot obmejno območje. Se pravi, govorimo o tem, da prihaja do nekih, bom rekel, odmikov od tega, kar bi morala biti osnovna naloga zakonodaje in tukaj bo tudi Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj tudi, kakor je bilo že omenjeno v predhodnih razpravah, bodo zagotavljali to, da bo strategija problemskih območij naravnana tako, da bodo te pomoči teh dodatnih sredstev namenjene tisti namenjen tistim občinam, ki dejansko zaostajajo za razvoj, v razvoju. In tukaj mislim, da bo tudi veliko dodatnega prostora za tiste dejansko obmejne občine, biti, ki bi tukaj morala biti dodatno financirane in imeti zagotovljena sredstva. Toliko, toliko, to je to zaenkrat z moje strani, v nadaljevanju pa bomo seveda še razpravljali o sledečih členih. Hvala lepa.

Občine, tiste, vsaj resne, začnejo z začetkom septembra resno pripravljati proračun svoje občine za naslednje leto. In ko se sam pogovarjam z županom, ga je vedno strah, kako zapreti proračun, ker čaka na dogovor treh združenj na tem področju, potem čaka Zakon o izvrševanju proračuna v Državnem zboru in čaka, ali bo tekom obravnave zakona, torej ZIPRS, v tem državnem proračunu morda prišlo še do kakšne spremembe. Torej, volja koalicije, opozicije, predvsem pa Vlade, da morda še za kak evro glede na obstoječe stanje, povprečnine za to leto. In danes smo 20. 11. Sicer sta dve združenji podpisali ta dogovor o povprečnini za leto 2025 - ne bom se dotikal leta 2026, ker je še predaleč - in sedaj župani,

se tako malo čez palec pogovarjamo o tem, ali bo povprečnina za posamezno leto, kot predlagano, na primer za to leto 725 ali bo, kot je predlog Združenja občin, 818,50 ali pa bo nek kompromis v tem vmesnem Skratka, Vlada se je odločila, da bo za leto 2025 povprečnina 771,33 evra. In sedaj verjetno vsi župani gledajo, kako zapreti ta proračun. Je pa tukaj morda za začetek zanimivo, ker mislim, da je v skupnosti občin okoli 190 članic, v združenju občin pa okoli 150 članic in določene občine so članice obeh združenj, tudi občina, iz katere prihajam, Občina Sevnica, nekateri celo v treh - hvala, gospod Bržan -, ker so tudi seveda mestne občine. Sam sicer ne prihajam iz mestne občine, prihajam pa iz občine, kjer smo člani tako skupnosti kot združenja občin. In danes poslušam, 92 procentov, skratka vsi, ki so v skupnosti občin, se strinjajo s to povprečnino, na drugi strani pa naj bi se 150 občin ne strinjalo s to povprečnino. Zdaj moram župana vprašati, za koga bolj navija, za skupnost občin ali za združenje občin? Zakaj se mi zdi to pomembno? Ker potem, ko bom tekom leta 2025 prihajal na sejo občinskega sveta, bomo imeli na podlagi že zakonskih sprememb iz leta 2024, pa verjamem, glede na ambicije te vlade, da bo dala občinam nove naloge tudi v letu 2025, določene probleme pa bomo imeli, cene vrtcev, pa še druge zadeve, kjer se bo sprejemala zakonodaja, ki bo imela posreden ali neposreden vpliv tudi na občine. In bo župan prišel, "ja, saj bo občina dala več, ampak ta država ni dala dovolj velike povprečnine." In kaj ga naj potem vprašam? Ali je bil kot član Skupnosti občin za znesek 771,33 evrov? Ali je kot član Združenja občin nasprotoval temu in želel imeti povprečnino v vrednosti 818,50 evra? evra? Ker, bodimo pošteni, vsi župani na koncu, ko se nam kaj ne zdi okej, rečejo, država je kriva. In ne samo, da je župan član dveh združenj, verjetno se bo izgovarjal tudi na dva poslanca, ki prihajamo iz iste občine, ampak iz dveh političnih strank, eden iz koalicije in opozicije. Pa bom rekel, evo, poslanca nista svojega dela dobro naredila. Za kar pa se mi zdi oziroma upam, da vsaj v naši občini do tega ne bo zgodilo. Tako da jaz, ker sem dobil že tudi nekaj sporočil - ravno sedaj eno prišlo - s strani županov, ki so člani skupnosti občin, pa pravijo. "Ne, ne, jaz nisem bil za, ampak so te velike občine to izsilile, pa predsednik, pa člani upravnega odbora."

ampak jaz bom to temo glede skupnosti in združenja občin zaključil s tem, da če bo kak župan nezadovoljen s sprejeto povprečnino danes tekom dneva naj, lepo prosim ne hodi k poslancem SDS in Nove Slovenije, pa reče vi ste krivi, ampak ga napotujem najprej na skupnost in na združenje občin, pa tudi morda na združenje mestnih občin? Na ministrstvo ali pa h kakšnemu poslancu koalicije in naj mu on razlaga zakaj njegov župan ni zadovoljen. Skratka, jaz v tej debati glede povprečnine upam, kar sem že tekom razprave pri proračunskih dokumentih večkrat opozoril, da me je zelo strah kaj čaka občine v letu 2025. Zakaj? Kot sem že večkrat rekel, to je prva vlada, ki se je odločila, da ne bo dala na plano normativnega programa dela vlade, da bi se lahko ne samo poslanci opozicije, pustite nas, mi nismo največji del problema v tej državi, ampak na primer občine seznanile, aha, bo nek nov zakon na področju, ne vem, izobraževanja, sociale, ki bo vplival na občine in bo sprejet na primer na junijski, julijski seji in potem bodo župani - kaj delali? - rebalanse septembra, leta 2025, ker ne vedo. Kaj država misli s kakšno zakonodajo naprtiti nove, ne samo naloge, ampak tudi finančne obveznosti posameznim občinam. In potem imamo vsi tisti, ki smo tukaj poslanci v lokalni skupnosti pa občinski svetniki probleme, ker debatiramo ali bomo to dali iz občinskega proračuna in zmanjšali oziroma ukinili kakšno investicijo, ali bomo prosili državo, da spremeni zakon, kar se tekom enega mandata težko naredi, ali pa bomo ta strošek prevalili - na koga? . na uporabnike, torej na ljudi, ki izhajajo iz tiste občine in se bodo spraševali, zakaj na primer se zopet dvigajo cene vrtcev, ne samo za občinski proračun, ampak tudi za same uporabnike. uporabnike. Naslednja stvar, ki pa je, pa moram reči, da sem jo dvakrat prebral, pa je ta amandma, ki smo ga sprejeli na odboru na predlog poslanskih skupin koalicije, je pa ta drugi odstavek 54. člena, pa dovolite, da ga citiram: "Do sistemske ureditve financiranja občin se občinam za posamezno proračunsko leto zagotavlja dodatna sredstva v višini 1,5 dohodnine vplačane v predpreteklem letu." Zdaj jaz bi tukaj še enkrat se vrnil na vse tiste poslance, ki so debatirali, da, kot sem že sam rekel, če bi bila jasna formula ne glede na to katera vlada je, pa ali sprejemamo proračun države septembra, oktobra, novembra ali pa 25. ali pa 24. decembra, da ne bomo glih na praznik sprejemali, da je bila jasna formula in bi župani vedeli. Me tukaj zanima torej, da se zagotavlja dodatna sredstva v višini 1,5 dohodnine. Ali se tukaj dela nov razkorak med majhnimi in velikimi občinami oziroma si bom drznil reči med bogatimi in manj bogatimi občinami? Jaz tukaj se večkrat spomnim na kolega Jožeta iz Nove Slovenije, on velikokrat zagovarja tiste manjše občine. Jaz dvomim, da so tam stanujoči ljudje, ki imajo bajne plače in so župani srečni, ker se lahko tisti del dohodnine, ki preteka z našimi plačami v občinski proračun lahko naredi nek razvojni preboj. Je pa verjetno na drugi strani v Trzinu, v Domžalah, pa v ostalih občinah veliko več ljudi z boljšo dohodnino. Skratka, da bomo s tem drugim odstavkom 54. člena naredili, kljub temu, da se potem hvalijo, da bodo ta proračunska sredstva za leto 2025 skoraj 48 milijonov, da bo velika večina tega zneska šla večjim občinam oziroma si bom drznil reči bolj bogatim občinam. Jaz upam, da pri ZIPRSU za leto 2026 ne bomo dobili pisma županov, ki bodo rekli, ja, ravno to ste naredili za to podporo v 1,5 procenta

Skratka, da zaključim, apeliram, ne glede na to katera vlada je, ja, tudi SDS je že bil v vladah, sprejmemo to kritiko, ampak jaz verjamem, no, da se znotraj Ministrstva za finance in pa znotraj vseh treh združenj, najdejo ljudje, ki bodo našli pravo formulo, ki je ne bomo zapisovali v vsakoletni Zakon o izvrševanju proračuna, ampak bo tudi del, formula del Zakona o javnih financah in bo znana 2. januarja, podobno kot bo znana 24. decembra istega leta, da bodo imeli pripravljavci na področju lokalne samouprave torej občinska uprava skupaj z občani, morda tudi z občinskimi svetniki, vseskozi pred sabo številko, ki bo veljala za naslednje leto, ne glede na to, da bodo prepuščeni sodelovanju ali nesodelovanju združenj z državo ali pa morda še milostni volji

Jaz razumem, da je vloga opozicije, da daje neke konstruktivne kritike, vendar pa sem presenečena, da tudi takrat, ko v bistvu smo dosegli nek pomemben dosežek, morata tega diskreditirati na podlagi nekih neosnovanih očitkov. Jasno je bilo povedano, da več kot 90 odstotkov občin podpira dogovor o povprečninah, sedaj pa to, da govorite o nekih, raznih združenjih občin in s tem želite zmesti javnost, mislim, da to ni korektno, no. Seveda so občine članice različnih združenj, Združenja mestnih občin, potem Združenja občin Slovenije in pa seveda Skupnosti občin Slovenije, vendar dejstvo je, da kljub temu, da obstajajo različna združenja, organizacije, da več kot 90 odstotkov občin podpira ta dogovor, in dogovor seveda večina občin podpira, ker nobenemu ne jemlje še vedno bodo manj razvite občine izdatno podprte s strani proračuna, kar je prav, ker je potrebno poskrbeti za to, da imajo tudi manjše občine dovolj sredstev, da lahko skrbijo, poskrbijo za vse javne storitve za svoje občane, na boljšem, mislim, dodatno bomo pa financirali večje občine, ki so pa ključne tudi z vidika decentralizacije. Te večje občine seveda imajo pomembne kulturne institucije, pomembne turistične institucije, gospodarsko infrastrukturo in prav je, da vsi uporabniki, tudi občani iz manjših občin, imajo kvalitetne, kvalitetne javne storitve v svoji neposredni bližini. Slovenija je majhna, občine so majhne in jaz mislim, da je bolje, da imamo recimo neko kvalitetno ponudbo v gledališču, ki je recimo 20 minut oddaljeno od našega bivališča, kakor pa da se moramo recimo vsi voziti v Ljubljano, tako da mislim, da iščete probleme tam, kjer jih ni in sama zelo pozdravljam to, da se bo večje občine dodatno podprlo, ker imajo pač več obveznosti, skrbijo za določene storitve, ki so ponujene širšemu širšemu krogu ljudi, tudi sosednjim občinam. Seveda pa se je potrebno zavedati, da vse občine rabijo tudi podporo za razvoj s strani države in tudi Evropske unije, država in Evropska unija podpira dodaten razvoj z razpisi in s tem bi se odzvala na ta amandma, ki ga je omenil kolega Horvat glede strehe v Osnovni šoli Puconci. Seveda država mora biti tista, ki razume, da občine imajo veliko obveznosti, in da včasih potrebujejo dodatno pomoč, zato bo Ministrstvo za vzgojo že takoj na začetku leta 2025 na sistemski način pomagalo vsem šolam, ki so bile poškodovane zaradi neurij in bo pripravilo razpis, na katerega se bodo lahko prijavile vse šole, ki so bile poškodovane, tako da mislim, da bomo na tak način rešili situacijo kar petih šol, ne pa samo ene v Puconcih. dobrodošlo, da smo to temo odprli na podlagi amandmaja kolega iz opozicije, ne rabimo pa sedaj tega amandmaja zlorabljati v te namene, da si očitamo, kako ta ta Vlada recimo ne pomaga občinam. Jaz bom seveda ta zakon z veseljem podprla. Mislim, da gre v pravo smer in mislim, da bomo tudi v okviru raznoraznih ministrstev tekom leta 2025 pripravljali razpise za razvoj občin, na katere se bodo lahko dodatno prijavljale z dobrimi projekti.

ali pa diskreditacijo, ampak gre za moja opažanja glede na to, da že kar nekaj let sedim v tem Državnem zboru in kar nekaj mandatov opravljam funkcijo občinskega svetnika v sicer ne največji občini, predvsem pa ne v kakšni manjši občini, in sem samo opozoril, da sem dobil danes sporočila treh županov, ki so člani skupnosti občin so problematizirali, da se govori, da je 92 procentov občin to podpisalo, ampak sem tudi poudaril, da je to stvar skupnosti občin. Prav tako kot je stvar tudi tistih županov, ki so v združenju občin in v skupnosti občin naj se zmenijo zdaj katero združenje oziroma skupnost občin bodo bolj vplivali oziroma kako bodo kot župani, kot torej najvišji občinski funkcionarji delovali in ali se bodo zagovarjali, češ, država nam je dala premalo, ker smo več predlagali kot združenje občin ali država, nam je dala ravno toliko, kolikor smo se dogovorili kot člani Skupnosti občin, tako da še enkrat ni šlo spoštovana predhodnica za nobeno zlorabo in diskreditacijo. Hvala Vladi, če želite javno slišati, da je dvignila povprečnine, ampak dejansko bodimo pošteni, dvig bi moral biti višji, ker so bile zakonske naloge sprejete v tem Državnem zboru za leto 2024 osnova za izračun združenj skupnosti občin, ki bi morali prinesti do 818 evrov. Ja, nikoli še nismo sto procentno uveljavljali, ampak le rešujemo najvišjo diskrepanco med tem, kar je osnova v ZIPRS in kaj so želje. Izračunane na podlagi zakonskih določenih nalogov, ki jih je sprejel ta Državni zbor. Zato samo moj apel, da naslednjič, ko govorimo o povprečnini, da imamo pred sabo že jasno formulo in ta formula ne bo del ZIPRS, ampak del Zakona o javnih financah. ZUPANČIČ:** Hvala lepa. Naj vam samo povem, da vas obveščam, da je Poslanska skupina Nova Slovenija vložila amandma za novi 78.b člen, ki pa ni vložen. V skladu z drugim odstavkom 135. člena Poslovnika, Državni zbor o njem ne bo razpravljal in odločal. Na podlagi drugega odstavka 135. člena Poslovnika je amandmaje za nove člene k dopolnjenemu predlogu zakona mogoče vlagati le k prehodnim in končnim določbam, vendar mora biti tak, torej novi člen po vsebini res prehodne narave in vezan na materialne določbe tega predloga zakona. Vsebina amandmaja za novi 78.b člen ne zadosti temu merilu, saj je z amandmajem predviden odstop 21. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Česar predlog zakona ne sprejema. Toliko, da vas obvestim že kar sedaj. Zdaj dajem besedo naslednji razpravljavki, kolegici Leni Grgurevič, za njo dobi besedo kolegica Andreja Živic. Izvolite.

takrat ni od vas nič. Demantirate uspehe plačne reforme, a ne, upate si govoriti o tem, kako niso gasilci pa pravosodni policisti in tako dalje, ki ste jih vi držali pod minimumom, sedaj pa smo seveda to vse uredili, vi pa jim niste uredili in sedaj nekaj govorite o njih. Ne vem, nimate nobene moralne pravice. Enako sedaj poskušate izničiti ta izjemen uspeh poleg plačne reforme tudi rekordne dvige povprečnin in ureditve na tem področju. Spet bom jaz govorila kot Mariborčanka z izjemno pohvalo tej Vladi; vemo, da je v letu 2006 Vlada Janeza Janše škodila izjemno mestnim občinam, kjer pač nimajo večine volivcev po navadi, a ne, tako, da je spremenila formulo v izrazito škodo mestnih občin, da se denar kanalizira v te male občine, ki so jih na veliko ustanavljali mimo vseh zakonskih kriterijev, ki določa 5 tisoč evrov, seveda desne stranke, ker imajo pač na podeželju več volivcev in tja se potem kanalizira ta denar. Zdaj zakaj morajo imeti mestne občine več denarja? Zato, ker za širšo skupnost, širšo regijo zagotavljajo pač določene storitve, a ne. Tako gledališča ni v malih občinah ali pa pač nekih kulturnih ustanov, v Mariboru je to recimo Narodni dom, a ne, ki zagotavlja kulturno ponudbo za regijo in to plačuje občina Maribor. V malih občinah ni plavalnih bazenov pa, ne vem, klubov raznoraznih hokejaških ali kako se reče in tako naprej ... Ja, hokejskih. Tja prihajajo tudi seveda občani in občanke malih občin in tako naprej, na področju sociale varne hiše in tako naprej. Zato je prav, da se seveda ta korekcija uvede in sem vesela, da je ta Vlada spet prva vlada, ki je v Mariboru zagotovila 8 milijonov dodatnih sredstev - še to je premalo, ampak sem hvaležna kot občanka - poleg seveda splošnega rekordnega dviga povprečnine, ki velja za vse občine. Namreč občina tudi mora biti sposobna izpolnjevati potrebe in interese prebivalcev, zato je tudi seveda sploh vprašljiv nek obstoj teh malih občin, ki so se kot gobe po dežju pač ustanavljale. Tako da jaz mislim, da je to, še to vas bom morala, kolega, popraviti, a veste, da sedaj vi pač poskušate izničiti, da če so predstavniki teh združenj občin podpisali v imenu, pa seveda občin, ki so članice določenega združenja občin, nekaj, to velja za te občine, ki so vključene, pika. Če so vključeni v dve, tudi v redu. To je tako kot če vi pooblastite odvetnika, pač odvetnik zastopa vaše interese in če odvetnik nekaj sklene v vašem imenu, to velja kot da ste sklenili pač vi, tako pač to je. Tudi ko sindikat podpiše nekaj, a ne, velja to za tiste člane sindikata in se ne pogaja nihče s posameznimi, ne vem, člani sindikata ali pa kaj takšnega - kar podpiše predstavnik Združenja občin, velja za tiste, ki so tja včlanjeni. To je pooblastilo, ki jim je dano. Tako. Toliko z moje strani. Se pravi še enkrat zahvala Vladi in za izjemen uspeh in pa hvala za posebno pozornost mojemu mestu, ki si ga zasluži. Hvala.

mogoče zaradi javnosti. Tudi včeraj že pri proračunu sem si malo pogledala zgodovino in včasih sem prav žalostna, ko vidim v medijih naslove Opozicija kritizira proračun, ne vem, Zakon o izvrševanju proračuna kot nerealističen in tako naprej, da se bolj objektivno ne pogleda stvari in da se tudi mogoče **26. kako stran več tudi o prevzemu obveznosti, kako se je delalo prej, kaj smo pravzaprav v 30 letih zgodovine Slovenije, na kakšen način in kakšne strategije so se peljale. Bom samo... Seveda, prejšnja Vlada, Janševa Vlada, je sprejemala ZIPRS tudi za leti 2022 in 2023, kot jih mi seveda danes, za dve leti naprej. In mogoče

bila zadolžitev države pod Janševo Vlado. Toliko za predstavo, kot sem že včeraj povedala, kaj smo kaj smo prevzeli, kakšna strategija je bila Janševe Vlade, "bomo vsem dali, ni važno, se bomo pa zadolževali, prekomerno zadolževali." Zadolževanje pomeni, da je dolg enkrat potrebno vrniti. Zadolževanje države pomeni dolg vrniti s strani davkoplačevalskega denarja, jaz mislim, da je to tudi

hudo bolela glava," je dejala ena od poslank. V letih 2020 in 2021 je bilo preveč potrošenega denarja na postavkah. Podobnega mnenja je bil celo Matjaž Han takrat: "Vsakemu, ki je prišel mimo, ste obljubili," je dejal o načrtovanih odhodkih. Opozoril je, da smo se dve leti borili z epidemijo, ki je še vedno ni konec in smo trenutno v najhujši krizi. Načrtovani odhodki se mu zdijo pa previsoki in boji se, da bo treba leta 2023 sprejemati varčevalne ukrepe. Spoštovani državljani, smo leta 2023 dali mimo, tudi s poplavami, danes smo v letu 2024 in danes ne sprejemamo varčevalnih ukrepov. Toliko o tej Vladi. Žalostna sem, da se danes pri razpravah s strani opozicije pogovarjamo samo o povprečninah občine, ker ste taki zagovorniki lokalnih skupnosti. Oprostite, vaši dohodninski zakoni pomenijo odvzem odvzem sredstev občinam in če bi sprejeli vaše predloge dohodninske zakonodaje iz preteklosti, bi danes bile vse male občine mrtve. Naj javnost ve, da se občine financirajo tudi iz dohodnine občanov in občank, za razvoj občin in ljudi. Mogoče Mogoče še o amandmajih. Spoštovana opozicija, govorimo o zneskih, pogrešam finančne posledice posledice - NSi je vložil isti amandma, kot ga je vložila Poslanska skupina SDS -, nobeden ne govori o finančnih posledicah. Kaj ste tako delali 30 let, oprostite? Ali mi lahko danes, spoštovani Horvat ali spoštovani Lisec, poveste, ali ste izračunali finančne posledice dviga povprečnin, ki jih vi predlagate? Ali ste pri tem upoštevali, da veljajo nova fiskalna pravila, zadolženost 3 procente bruto domačega proizvoda in javni dolg pod 60 procentov, ali ste to upoštevali? Upam, da javnost to sliši. Najlepše je biti všečen ljudem, obljubljati. Ne vemo, kje bomo vzeli. In nato? / oglašanje

Jaz bi začel predvsem tako, da najprej je bila na slovenskem območju Skupnost občin, se je ustanovila. In ravno zato, ker takrat, pred 20 leti, so posamezne občine, ki so bile v Skupnosti občin Slovenije, ugotovile, da pač ne zagovarjajo vsi enakih želja.

Večkrat sem se pogajal tudi jaz v teh zadevah, pred leti nazaj in včasih nismo dosegli sporazuma, pa ni bilo, ne vem, nič narobe. Je pač država rekla, evo, to bo povprečnina in smo jo pač sprejeli tako ali drugače, s figo v žepu ali s slabo voljo ali z dobro voljo. To ni noben takšen problem. Problem pa je nastal tako, jaz, ko smo takrat imeli mi smo se odločili v državi Sloveniji, da bomo šli v večje število občin. Smo imeli referendume in smo prišli na število 212 občin, s tem, da smo že osnovne pogoje takrat zanemarili. Je bil pogoj 5000 prebivalcev, šola, vrtec, zdravstveni dom in tako naprej, ampak smo imeli izjeme. In zdaj imamo 206 izjem. Se pravi to je ta zgodba ampak jaz sem osebno bil zadovoljen in vesel, da smo takrat šli na manjše občine, ker mlajša občina ima tisti denar, ki ga dobi ga lažje razporedi, ampak v nekem obdobju 10, 20 let, 25 let pa zopet iščemo skupne interese. In potem se moramo zopet vsaj v nekih dogodkih, pa investicijah združevati. Konkretno vam bom povedal, da v zgodbi ureditev čistilnih naprav, posamezna mala občina sploh ne more financirati zgodbe. Tako, da smo potem iz tega stališča rekli, da moramo pač čim prej se razložiti iste skupne interese. Tako, da jaz govorim samo to, da so občine bile in da so različne in da moramo spoštovati dogovore. In dogovor je tak, kot je bil in tudi jaz sem vesel, da smo ga sprejeli. Samo nekaj še dodam. Je bilo govora, da bi morali jasno formulo sprejeti, ki pa nam omogoča, da bomo imeli vse občine izračunane kakšna bo povprečnina.

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsedujoča. Sam lahko razumem pomisleke kolegov iz opozicije, vendarle pa ne bi generaliziral, kot ste izpostavili, da vse občine delajo dobro. Verjamem, da katere občine delajo dobro, delajo odlično z istimi povprečninami kot katere druge občine. So pa tudi verjetno take občine, ki mogoče malo manj, bom rekel, racionalno ali kako drugače porabljajo ta sredstva in vsekakor je prav, da se o tem pogovarjamo tudi v samem Državnem zboru. kolega, pomurski kolega je omenil Občino Turnišče. Saj ta zadeva mislim, da je že razčiščena, je pa prav povedati, da območje občine Turnišče ne pade pod obmejna problemska območja. Tako da, kar se tiče, tu moramo vseeno ločevati, niso hruška in jabolka. Kar se pa tiče povprečnine, jaz mislim, da leta 2021 je bila predvidena povprečnina 628 evrov. Če se prav spomnim, mi predlagamo, Vlada predlaga povprečnino v višini 772 evrov. To je zvišanje za 23 odstotkov. In zdaj, če smo čisto iskreni, saj občine opravljajo svoje dejavnosti, svoje obveznosti v skladu z zakonodajo. Ključna zakonodaja za občine je Zakon o lokalni samoupravi, ki jim nalaga katere dejavnosti, splošne knjižnice, primarno šolstvo, zdravstvo in tako dalje. Sam recimo prihajam iz občine kjer smo porabili, sam sem občinski svetnik za projektno dokumentacijo, za projekt, ki ga ni nikjer v nobenem NRP državnem, nobenih sredstvih evropskih, smo podpisali pogodbo za 940 tisoč evrov, od tega porabili 600 tisoč, pa nakupili parcele za 600 tisoč, torej 1,2 milijona evrov. Pa ne prihajam iz najbogatejše občine. Prihajam iz občine, ki ima oziroma je imela še prejšnji mesec 10128 prebivalcev in bo v zelo kratkem, glede na demografske trende, prvič v zgodovini zdrsnila pod 10 tisoč prebivalcev, iz občine Lendava. Tako da jaz pozivam vas, kolegi, da ne generaliziramo. Sigurno so občine, ki delajo odlično, verjamem, da tudi katere od občin iz katerih vi prihajate, sem vesel za vas. Ne pa jemati nam pravice, ker tudi mi imamo to odgovornost, da opozarjamo. In sam lahko povem, da nisem zadovoljen s porabo sredstev iz naslova povprečnine v moji občini, saj verjetno je to dovoljeno. Ker konec koncev zame, kar je pomembno vprašanje, sam sem občinski svetnik šest let, v teh letih, če je, če recimo čez palec pogledamo, bila povprečnina v povprečju recimo 650 evrov, pri 10 tisoč prebivalcev je to 6 pa pol milijonov.

mislim, da nam je vsem v interesu, da lokalne skupnosti delajo dobro, jaz sprejemam pač tudi navedbe kolega Poglajna, kolega Horvata, seveda tudi kolega Lisca, ampak dajmo razumeti, da imamo različne izkušnje in sam bi nerad generaliziral. Jaz verjamem, da kolega mogoče v Sevnici, mislim, da Tomaž je iz Sevnice, ne vem od kod ste, drugi ste zadovoljni s tem kako delajo vaše, vaše skupnosti. Sam osebno pa mislim, da 772 evrov danih okoliščinah je dovolj za pokrivanje, ker če smo čisto iskreni, če bi dali anketo med nas 90, da kolikor bi pa bila prava povprečnina za občine, se ne bi nikoli poedinili, je pa to prav gotovo en dober kompromis in da smo se premaknili nasproti občinam, ker če bi, kot ste rekli, mislim, da ste rekli, da bi bilo potrebno 870 evrov, če ni bilo danes na mizi 870 evrov, bi govorili o tem, da je potrebno 950 evrov.

Hvala lepa, gospa podpredsednica. Najbrž imamo opozicijski poslanci možnost, da vložimo amandmaje, ki niso nastali na našem zelniku, ampak konkretno na zelniku Združenja občin Slovenije, ki ima 127 članic in ne vem zakaj je takšen krčeviti odpor, predvsem s strani Svobode, ne vem, jaz tudi nisem govoril o Puconcih, tako da malo prisebnosti bi bilo dobrodošle. Ko sem govoril o Turnišču, sem govoril v navezavi s kolegom Brežanom, ko vem, da ni Turnišče v, obmejna občina, ampak da jo je prizadela naravna katastrofa, ampak nekoč smo že tukaj v Državnem zboru, bile so sicer nočne ure, dosegli eno zelo dobro rešitev, in ta je bila zelo preprosta: aritmetična sredina. Vzeli smo aritmetično sredino, kar predlaga vlada, to je zdaj 171,33 in kar predlaga ne opozicija, ZOS, 127 občin, ta razmetična sredina pride, če sem dobro izračunal, dobrih 794 evrov, kajne, to je sicer 47 milijonov več, ali to zmore ta proračun, bo povedala gospa državna sekretarka in to bi bila zelo dobra gesta koalicije, da koalicija vloži takšen amandma, pa če ne ardmetična sredina, dajte to aritmetično sredino morda še to razliko, ponderirati, recimo, ne vem, z 0,75(?), recimo na pamet govorim, in ste zmagovalci vi, ne mi, pa ne ZOS. Vsi smo, glejte kolegice in kolegi tudi, tudi občani, drži? Drži. Da bi se pa jaz boril za manj denarja v moji občini, tega pa pač ne boste doživeli. Ne boste doživeli. Prosim za en takšen gentlemanski agreement. Če pri 17,1 milijarde zmoremo še teh dodatnih 47 milijonov, mogoče 35 milijonov. Res je, saj nismo tržnica, ampak gremo naproti 127 občinam. Res je, da imamo tu neko zmedo pravzaprav, da so nekatere občine članice, to mi boste zdaj oporekali, v eni in v enem in drugem združenju. Ja, okej, ampak ta, ki ni podpisal, ima zadaj 127 članic in s tem maha. Niti ne vem kdo je predsednik, veste, ampak smo pač to zadevo potegnili ven. ti očitki za nazaj, to je neka stalnica in je brez veze in se to, takšne razprave, vam povem, se gnusijo ljudem, zato nas ne gledajo, gnusijo se. Potem bi morali kolegica Andreja povedati, da smo pa mi v prejšnji vladi baje sprejeli ZFRO. Poznate?

Kdo bo prvi, ker se je priglasila tudi državna sekretarka? Lahko damo najprej kolegici Živic repliko, nato Ja, sem bila imenovana. Spoštovani kolega, se strinjam, meni ni težko priznati, kaj vse dobrega je bilo sprejeto, ampak številke vam ne štimajo. Sprejeli ste tudi Zakon o osebni asistenci z dvo milijonskimi finančnimi posledicami. Za pol leta, eno leto naprej so te posledice 200 milijonov. To vam govorim.

da postavimo zdaj številke v kontekst. Torej, dogovor je podpisalo 12 mestnih občin, združenje, ki pokriva 12 mestnih občin, potem SOS, ki pokriva 192 občin, v ZOS je pa v bistvu 127 občin, ampak jih je od tega samo 19 samo v ZOS, se pravi iz tega ven je povedal državni sekretar že na sobotnem Odboru za finance, da po tem štetju 195 občin podpira oziroma je podpisalo ta dogovor, to je številčno gledano 91 procentov občin, po prebivalcih pa 90 procentov občin, zato je tudi govoril, da je to plebiscitarno, se pravi, da so sprejele tak dogovor. Zdaj, mogoče bom najprej govorila o tem, kar ste ali pa, ker se mi zdi, da se to nekako vrti, kakšno naj bo financiranje občin. Po eni strani seveda čim bolj predvidljivo, po drugi strani so občine z Ustavo so ločene, so avtonomne, a ne, tako da v bistvu to, ko po eni strani govorite, da mora biti, da bi moralo biti čim bolj jasno, čim bolj v zakonu določeno, jaz kot razumem listino o tej evropski samoupravi, nisem prepričana, da je to tako mišljeno, ampak tudi temu je Vlada prisluhnila in zato ta dogovor o letošnji višini povprečnine ne govori samo o višini povprečnine, ampak dela tudi nastavek za sistemsko ureditev, ki bo drugačna in prepoznava na en način to heterogenost slovenskih občin, saj veste, najmanjša občina ima 300 ljudi, največja jih ima 280 tisoč, to je pač velika heterogenost, ki jo je zelo, zelo, zelo težko nasloviti z eno formulo, z eno rešitvijo, veste pa bolje kot jaz, da se je financiranje občin, da je izhajalo iz zagotovljene porabe, se pravi, ko so občine dejansko imele račune, da bi, tako rekla, dobile plačane storitve, ki so jih opravile, in da je šla zdaj na ta sistem primerne porabe, kjer je zdaj in v tem sistemu zaradi heterogenosti občin obstajajo občine, ki s primerno porabo dobijo bistveno več kot znašajo njihove zakonske naloge, obstajajo pa tudi tiste, ki dobijo manj, ponavadi so pa glasni tisti, ki dobijo manj. Tako da kot rečeno, ta sistem je težek in je narejen, torej zaradi heterogenosti je tak sistem težek in je narejen na sistemu te abstraktne občine, seveda pa vsaka občina je pa konkretna, pogleda svoje številke, tako da nam župani na teh pogajanjih dostikrat citirajo, koliko so dobili iz naslova primerne porabe in kakšni so bili dejansko njihovi stroški oziroma stroški zakonskih obveznosti. Zdaj jaz mislim, da Vlada kot rečeno, je prisluhnila temu, da bi bila, da bi bila, da bi bila določljivost ali pa določitev povprečnine v prihodnje vseeno bolj predvidljiva, zato je ta formula, ki je tokrat v ZIPRS,

Zdaj pa, če gremo v številke, torej, dogovor govori o 771 evrih povprečnine za leto 2025, ob tem pa ne pozabite, da poleg tega dobijo pa občine še ta procent in pol v predpreteklem letu plačane dohodnine, se pravi dodatnih 48 milijonov. gospod Horvat zdaj boste veseli, po moje, ker ste rekli, da ste pripravili v bistvu amandma za 795, če pogledamo, ta dva zneska, 771 višina povprečnine in teh dodatnih 48 milijonov, sintetično gledano je to (nadaljevanje) evrov. Se pravi, toliko bo Državni proračun namenil za financiranje zakonskih nalog občinskih proračunov, ob tem da se teh 48 milijonov deli po taki formuli, ki naj bi šla v smer tega, da prepoznava heterogenost oziroma te različne stroške, ki jih imajo posamezne občine z izvajanjem. Bi pa rada omenila, da nikakor ta denar, ki ga dobijo občine s povprečnino, torej, da to ni oziroma da je daleč od tega, da bi bila to edina sredstva, ki jih dobijo za svoje delovanje iz državnega proračuna. Zato mi dovolite, ker mi smo se na ta pogajanja z občinami pripravili in smo pogledali v bistvu, kaj še poleg primerne porabe se financira. Govorili ste že, gospod Brežan je govoril, bivši 21., 23. člen Zakona o financiranju občin, so zdaj sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki so prav tako odvisna od višine povprečnine. In glede na letošnjo oziroma na to predlagano 771 evrov visoko povprečnino bodo občine dobile tudi 95 milijonov. Zdaj so to tekoči transferji za razvoj, včasih so bili to investicijski transferji, kjer so morale občine posamezne projekte v bistvu uvrščati tudi v državni načrt razvojnih programov, da se je točno vedelo, kateri konkretni investicijski projekti se financirajo iz tega torej s spremembo tega zakona, ko so postala to sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, je to postal tekoči transfer. Se pravi, poleg te milijarde 609, ki bo šla za primerno porabo, še 48 milijonov, ki sem jih omenila, za ta procent in pol, se pravi, dodatno iz tega dogovora in potem 95 milijonov bomo rekli bivših investicijskih transferov. Potem pa ne pozabimo, da obstaja tudi zakonska obveznost za občine, ki so v Triglavskem narodnem parku, tega je dobrih 6 milijonov. Potem sredstva za sofinanciranje narodnostnih skupnosti, tudi ta so odvisna od višine povprečnine, to sta dobra dva milijona. Sofinanciranje občin s stalno naseljeno romsko skupnostjo, dobrih sedem milijonov. In ne pozabimo na sredstva po Zakonu o športu. MGTŠ, torej pristojno ministrstvo, je v letošnjem letu naredilo razpis in ima v letošnjem letu za 33 milijonov denarja namenjenega za občinske športne infrastrukturne projekte, v naslednjem letu 25 milijonov. Potem imamo sofinanciranje skupnih občinskih uprav, 11 milijonov iz tega naslova se načrtuje v letošnjem letu. Potem pa tudi iz podnebnega sklada, se pravi, iz tega proračunskega sklada, ki deluje, s katerim upravlja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Obstajajo razpisi, kjer občine participirajo tako, da dobijo 20 milijonov še iz tega naslova. In pa v Zakonu o nujnih investicijah v zdravstveno dejavnost imamo tudi primarno zdravstvo, tudi tam obstajajo razpisi za zdravstvene domove, za reševalna vozila, za domove. Govorili ste tudi že o obmejnih problemskih območjih, tudi za ta namen v bistvu se zagotavljajo posebej sredstva. In pa seveda ne pozabimo na to, da so lani občine prvič dobile po poplavi, po tisti večji poplavi, 218 milijonov predplačil samo za tisti dogodek 4. 8. In ker je bilo lani sedem naravnih nesreč, so dobile občine predplačila tudi za ta namen, tako v lanskem letu 241 milijonov predplačil. Poleg tega je pa Vlada sprejela več programov te popoplavne obnove, kjer v enem od teh programov se naslavlja tudi ta ta škoda oziroma obnova po škodi, ki je nastala na občinski infrastrukturi. Tako iz tega naslova v letih 2024 do 2028 je načrtovanih 380 milijonov evrov za te obnove po občinah. Zaključila bi na neki pozitivni noti, da verjamem, da se Vlada ne obnaša mačehovsko do občin. Letos smo dejansko slišali, celo v Državnem svetu so pohvalili

ni dovolj, vedno je pač bolje razpolagati z več denarja kot z manj. Ampak javne finance so pa skupne javne finance. To so naše torej zaveza do, če želite prebivalcev, do kogarkoli so pa skupne. Občinski proračuni so del javnih financ in zato jih seveda moramo gledati skupaj

Hvala predsedujoča. Mene veseli današnja razprava na temo financiranja občin. Jaz mislim, da imamo na obeh straneh, in v opoziciji in poziciji, ljudi, poslanke in poslance, ki se zelo dobro spoznajo, spoznate na delo v lokalni samoupravi, imamo svetnike, imamo župane, imamo podžupane, in zato je mogoče za, biti optimist, da bomo lahko ta sistem financiranja mogoče tudi izboljšali. Sam bi bil zadržan do tega, da bomo našli svet gral oziroma enotno formulo, s katero bomo vsi oziroma s katero bodo vse občine zadovoljne. To se trudimo že kar dolgo časa. Sam sem spremljal ta proces skozi zadnjih 16 let praktično in lahko rečem, da je bil pozitiven premik gotovo od formule, ki v tem trenutku je zapisana v Zakonu o financiranju občin, to, kar je naredila prejšnja vlada s tem, da je določila sredstva za uravnoteženje razvitosti občin na 6 procentih izračunane povprečnine. In hkrati pa se sedaj oziroma vedno je bil pritisk na to, da ta izračunana povprečnina ne odraža prav zelo dobro zakonskih nalog, ki jih občine imajo. S tem se pa je spopadla ta Vlada, zaradi tega je določila dodatna variabilna sredstva, ki naslavljajo prav to težavo in to je gotovo dosežek, ki ga, kolikor sam razumem in se pogovarjam z občinami, župani in županji, cenijo tudi na drugi strani. In mogoče mi dovolite še en kratek skok v povprečnino, ker vem, da se zelo dobro spoznamo tukaj na financiranje občin. Povprečnina ne pomeni zneska, ki ga dobi vsaka občina na prebivalca, ampak to povprečnino uravnotežimo s formulo, ki jo imamo v Zakonu o financiranju občin. In če pogledamo povprečnino v letu 2023 po podatkih Skupnosti občin Slovenije, 700 evrov je bila takrat določena. To pomeni, da so občine prejele od 574 evrov na prebivalca do 1632 evrov na prebivalca v skladu s formulo, ki vsebuje mlajše prebivalce, starejše prebivalce, površino občine in pa dolžino lokalnih cest. Seveda je potrebno potem to na nek način uravnotežiti in prav to delamo s tem, kar sedaj zapisujemo v ZIPRS, s temi dodatnimi sredstvi. zato se mi zdi, še posebej tudi dogovor, ki so ga dosegli pogajalci na straneh občin in na strani Vlade v letošnjem letu pozitiven znak in ga je potrebno podpreti. Še to bi rekel, ker se na nek način igramo s številkami različnih občinskih združenj. Skupnost občin Slovenije je tista, katere člani so so predstavniki vseh občin, tako manjših, srednjih občin kot tudi mestnih občin. Združenje mestnih občin seveda vsebuje samo mestne občine. V Združenju občin Slovenije pa so pretežno manjše občine in ne, tam ni članov s strani mestnih občin. Tu se opravičujem kolegu Liscu, ker sem ga na nek način zavedel, ker mislim, da ni nobene občine, ki bi bila član vseh treh združenj.

oziroma enačba, ki jo imamo danes v ZIPRS-u, tudi neka podlaga za vnaprejšnje, bom rekel, razvoje, kar se tiče financiranja na zakonskih podlagah. Pa bi vas rad samo opozoril, da tukaj, ko nekako vzamemo koncept velikosti in obsega občin, je v trenutni enačbi samo število prebivalcev občine, ni pa tudi velikosti. Velikosti občine so zelo, oziroma površine občine, govorimo o zelo delikatni stvari. Tudi mislim, da bo kolega Brežan se tukaj lahko strinjal z mano, oba dva prihajava iz večje občine, ki pa po številu prebivalcev mogoče ni na nivoju kakšne mestne občine. In zato še enkrat poziv za to, da se resnejše vzame v zakup problematiko oziroma pač sámo zadevo vprašanja površin občin, kajti tudi to je eden izmed ključnih elementov, ko govorimo o delovanju občin in financiranju le-teh. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Ker ugotavljam, da ni več- želi državna sekretarka? Postopkovno. Izvolite, kolega Horvat. da naš predlog amandmaja za novi 78.b člen ni vložen v skladu s pravili in razumel sem, da zaradi tega, ker ZIPRS ne govori o ZPIZU, o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. T ne drži. imamo 67. člen v ZIPRS, ki govori o letnem dodatku za leto 2025 in se torej nanaša na ZPIZ. Zato bi vas prosil, če lahko to zadevo dodatno pojasnite ali pa prekinete sejo, da se do našega vloženega amandmaja opredeli Zakonodajno-pravna služba. Hvala lepa. Vam bom hvaležen. Hvala lepa. Jaz vas žal moram obvestiti, da je predsednica že odločila, da se o tem ne razpravlja, ne odloča in ne morem v bistvu tako prekinjati seje, zaradi tega ker je že odločeno o tem. Postopkovno kvečjemu predlagam, da se pritožite na odločitev na Kolegij predsednice, ampak nimam pa pooblastil, da bi kakorkoli drugače o tem razpravljali, ker je bilo že odločeno s strani predsedujoče, amandma zavrnjen, torej ni v sistemu in ni dopuščena v bistvu razprava, a ne. Jaz ga ne morem zdaj spet sprejeti. Izvolite. Ja, glejte, nihče ni nezmotljiv, ampak gre za izjemno pomemben amandma, ki ga tudi vaša Poslanska skupina SD podpira, kolikor vem, ne, poleg tega pa tudi Združenje za dostojno starost Srebrna nit. Gre za to, da bi podaljšali rok za vloge za vdovske pokojnine. Ta rok se izteče, rok za vloge z letošnjim letom. V medijih smo poslušali, da je to problem, da je treba ta rok podaljšati. In mi samo predlagamo s tem amandmajem, kar slišimo od ljudi, od katerih smo sem poslani, da bi ta rok bil do konca naslednjega leta. In lepo prosim, dajmo, dajmo te zadeve, saj jaz ne bom zameril predsednici pa tudi vam ne, če boste sprejeli drugačno odločitev,

nasprotju s Poslovnikom. Razlaga, ki je bila podana, ne glede na to, da to lahko podpira tudi Poslanska skupina Socialnih demokratov, sem jaz na tem mestu kot predsedujoča Državnemu zboru ne pa kot poslanka Socialnih demokratov, to mora biti zelo jasno. Kot predsedujoča v tem trenutku moram to tolmačiti v skladu s Poslovnikom, ki pravi, da ko je nekaj že odločeno, torej predsedujoča je že odločila, preden smo, preden smo nadaljevali sejo, torej preden sem jaz prevzela vodenje, morda mi je žal, da se niste kaj takrat takoj poslužili postopkovnega, zdaj je tudi v bistvu prepozno, glede na to, da je bilo že odločeno, da se je šlo naprej, da nihče ni oporekal. Zatorej edino kar lahko predlagam je, da se obrnete s tolmači na Komisijo za Poslovnik, ampak definitivno je tolmačenje strokovnih služb in predsedujoče glede navedenega, da ne more, da ni amandma prehodne narave, da je, da se veže na materialne določbe in se veže na materialne določbe ZPIZ in zato ni primeren za obravnavo. Tu bom zaključila, če dovolite.

kolega Horvat opozarja ali je dopustno obravnava ali ne. To boste razrešili. Bi pa sam želel povedati, da glede na to, da smo dali mi poslansko pobudo v razmislek, da to zadevo ustrezno uredimo, ker je, veliko ljudi še ni informiranih, ne pozna vseh svojih pravic, me pa veseli informacija, ki smo jo dobili nazaj, da je pripravljen zakonski predlog, ki bo še tekom tega, do konca leta zadevo uredil in ta rok podaljšal. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati pri tem členu? (Ne.) Torej zaključujem razpravo. V razpravo sedaj dajem 71. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da je interes, zato prosim za prijave.

Zdaj, tukaj smo v eni zanimivi situaciji oziroma jaz bom tako rekel no, tole moje sodelovanje v tem Državnem zboru v teh dveh letih in pol me je zadnje čase tudi nekaj naučilo, da moram biti bolj pozoren, ko berem določene predloge oziroma spremembe zakonov ali pa amandmaje koalicije, ki naj bi bili zelo dobronamerni ampak, ko potem bolj podrobno bereš te stvari, vidiš, da je, da je kar nekaj podtaknjencev. Saj veste, zdaj tekom proračunske razprave smo veliko govorili o dolgotrajni oskrbi, oziroma financiranje dolgotrajne oskrbe,

Zdaj, mi trdimo, no, jaz sem tudi v stališču se opiral na vaš osnovni predlog člena v ZIPRSU, da hočete s tem, s to vašo spremembo oziroma s tem členom pokriti nepravilnosti oziroma nezakonitosti pri nakupu Litijske in zdaj, če še enkrat citiram ta prvotni člen, ki ste ga, ki ste ga v ZIPRS zapisali, ki pravi: "Ne glede na drugi odstavek 42. člena ZJF, lahko Vlada določi, da se sredstva proračunske rezervacije porabijo za tiste nepredvidene namene, za katere v proračunu države niso zagotovljena sredstva ali sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, zahtevajo pa hitre odločitve, ker pozitivno vplivajo na izvajanje prioritet ali ekonomsko sliko države." Že v stališču sem vas tudi vprašal oziroma sem se na glas vprašal, kaj, kaj ta nakup, ker mislim, da gre, še enkrat ponavljam, točno za pokrivanje tega nakupa oziroma za možnost, kaj, počet kaj takega tudi v prihodnosti, kajne, kaj ta nakup daje pozitivnega na izvajanje prioritet ali ekonomsko sliko države? In potem ste vi oziroma Zakonodajno-pravna služba je na samem odboru razložila oziroma podala to svoje mnenje in trdila, da takih stvari, da to, da bi to moral urejati Zakon o javnih financah. In zdaj, če preberem 42., drugi odstavek 42. člena, ki ga vi zdaj s tem amandmajem spreminjate, tam piše, "Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2 odstotkov prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov." Potem pa vi pripravite amandma s katerim naj bi, naj bi bil to odziv na mnenje Zakonodajno-pravne službe. In kaj vi naredite s tem amandmajem? Zapišete, ne glede na drugi odstavek 42. člena Zakona o javnih financah lahko Vlada določi, da se sredstva proračunske rezervacije porabijo za tiste namene in namenoma izpustite besedo "nepredvidene", ki je že v osnovnem zakonu v ZJF, namenoma izpustite za katere v proračunu države niso zagotovljena sredstva ali sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, omogočajo pa nemoteno izvrševanje državnega proračuna v tekočem letu in so namenjena za izvajanje obveznosti, ki so določene z zakoni na njihovi podlagi s sprejetimi predpisi. Zdaj mi pa vi povejte, kaj ste vi s tem amandmajem naredili. Spustili ste eno, eno besedo in to namenoma, spustili ste besedo "nepredvidene", da si pustite prostor, da boste jutri lahko zagovarjali, da nek nakup ni bil predviden. Poglejte, še enkrat trdim, s tem dodatkom v ZIPRS želite pokriti svoje nepravilnosti in jih pustiti oziroma dopustiti možnost, da boste kaj takega počeli tudi naprej in naš amandma je čisto enostaven, umaknemo ta člen. Naj se ta člen umakne, ker po naše ni nobene potrebe, da vi umikate to besedo "nepredvideno", ker mi smo zdajle par dni poslušali tekom proračunske razprave, kako je treba načrtovati, skoraj sto procentno, vi ste sami rekli, da načrtujete sto procentno in vse investicije 99 procentno, pardon, in vse investicije morajo biti tako ali drugače predvidene v načrtu razvojnih programov in tako naprej. In ni čisto nobenega razloga, da se vi pokrivate zdaj s tem členom členom v ZIPRS in si to možnost odpirate, da bi jutri nas ponovno prepričevalo, da je bila neka stvar, nek, nek objekt ali karkoli boste že s tem denarjem počeli, domišljija nima meja, tako da jaz mislim, da ni popolnoma nobene potrebe niti za ta amandma niti za ta člen. Tako da jaz vas resnično prosim, da podprete ta naš amandma in da ta člen črtamo in tukaj razčistimo in zaključimo to debato. Hvala.

Z vami je zelo zanimivo razpravljati, kakšno stvar sicer želite, da vam povem večkrat, ampak ni problem. Če si bom po čem zapomnila letošnjo proračunsko razpravo, si jo bom po teh 99 odstotkih, ampak sem res vesela, ker je že v soboto vam Fiskalni svet potrdil, da prihodkovno stran državnega proračuna znamo načrtovati z 99 odstotno natančnostjo. To boste, to je bilo v zaključnem računu za lani, pač tako je, super je to. Odhodkovna stran je pa seveda bistveno bolj problematična. Odhodkovno stran določa cela plejada zakonov, cela plejada predpostavk, potencialnega števila upravičencev ali bo toliko ali bo toliko, ali bodo ljudje upravičeni do šestega razreda otroškega dodatka ali bodo mogoče zaradi dviga minimalne plače pač šli v kakšen drug razred ali bo karkoli, a veste, res je težko napovedati. In v bistvu praksa vseh vlad do zdaj, če ste šli gledat zaključne račune oziroma predvsem, kaj je reklo Računsko sodišče na te zaključne račune, torej, vse vlade so imele težavo z interpretacijo lasto in z interpretacijo Računskega sodišča, ki je bila različna glede tega, kaj se in kaj se ob pripravi proračuna da ali pa ne da načrtovati oziroma Računsko sodišče v glavnem reče, to in to, vse se da praktično načrtovati. In vse, kar je želela Vlada s tem členom zdaj doseči je, tole res ni na mestu, pokriti nezakonitosti pa tako naprej, za nazaj, itak

Višina te proračunske rezervacije ostaja taka, kot je. Se pravi, Zakon o javnih financah določa, 42. člen, da 2 odstotka načrtovanih prihodkov, da je to lahko tisti najvišji znesek, ki ga poslanci v Državnem zboru ne predvidite za kakšen namen, ampak se lahko potem porablja v skladu z določbo naslednjega odstavka tega člena. In kar je Vlada želela tukaj, je, da bi bilo to bolj jasno. In če sem zelo, zelo plastična, če sem začela s temi otroškimi dodatki, če Ministrstvo za delo načrtuje zdaj pri tem proračunu 250 milijonov otroških dodatkov, in če se bo decembra drugo leto izkazalo, da je treba izplačati 255 milijonov otroških dodatkov, potem smo želeli s to dikcijo omogočiti, da bi tudi Računsko sodišče, ko bi videlo, da smo vzeli teh pet milijonov iz splošne proračunske rezervacije, da ne bi imelo težave s tem, da ne bi reklo, da se je to dalo načrtovati, zato ker, kot rečeno, odhodkov ne znamo načrtovati z 99 odstotno natančnostjo. En zelo dober primer je povedala že tudi kolegica Živic, kakšne so bile ocene finančnih učinkov Zakona o osebni asistenci in kje smo zdaj. Tako da to je bil edini namen. Zato vam predlagamo - z amandmajem smo sledili pripombam Zakonodajno-pravne službe, se pravi, kot je povedala predstavnica, da smo iz one odprte dikcije šli v smer, kot so jo predlagali. Zato upamo, da je dikcija tega amandma taka, da bo šel v pozitivni smeri, zgolj to, kar sem povedala. Hvala. Kolega Gladek, imate repliko? Izvolite. **RADO GLADEK (PS SDS):** Tako. Hvala lepa, ja, sekretarka Jazbečeva, tudi jaz rad debatiram z vami, ker mislim, da na kulturni način prepričujeva drug drugega. Ampak zaenkrat me ne morete prepričati, da samo odstranitev ene besede iz zakona bolj jasno določa, kaj lahko, kako lahko vi porabljate ta sredstva, pušča pa prostor, da jih lahko porabljate za marsikaj, oziroma to, kar ste rekli, da Računsko sodišče... Prav Računsko sodišče je bilo eno izmed tistih, ki je v svoji reviziji povedalo, da je bil Litijske nezakonit. Zdaj pa kar se tiče odziva Zakonodajno-pravne službe. V soboto oziroma ko smo to obravnavali na seji matičnega odbora, je predstavnica Zakonodajno-pravne službe povedala (citiram): "Ja, res sem že povedala, da je v bistvu predlagan amandma, da gre v smeri, da nadomešča popolnoma odprte pojme, kot so pozitivno vplivanje na ekonomsko sliko države, hitre odločitve nadomešča z nekaterimi bolj določenimi pojmi, vendar še zmeraj ta ključni pogoj, da sredstva ni bilo mogoče načrtovati, še zmeraj v tem pogledu ta določba ZIPRS bo pomenila izjemo od sistemskega Zakona o javnih financah," in to je bila pravzaprav ključna pripomba iz pisnega mnenja. Tako toliko o tem, da sledite mnenju Zakonodajno-pravne službe, ker vam je Zakonodajno-pravna služba tudi na samem odboru povedala, da ta amandma ne sledi njihovim pripombam v celoti. Toliko.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

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru vložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki na Ministrstvu za finance, magistrici Saši Jazbec. Izvolite.

ter določa podaljšanje delovanja nacionalnega sklada za reševanje bank, pri čemer zvišuje ciljno raven sredstev sklada. Ta sklad bo po predlagani ureditvi zagotavljal sredstva za financiranje prisilne likvidacije bank, omogočal pa bo tudi uporabo sredstev za izplačilo zajamčenih vlog v primeru stečaja banke. Spremembe direktive se nanašajo na izpolnjevanje zahteve za banke glede zagotavljanja ustrezne višine kapitala in obveznosti, primernih za kritje izgub v primeru težav banke. S temi viri, ki predstavljajo prvo obrambno linijo banke, so sredstva za reševanje bank vnaprej zagotovljena, kar je v skladu z načelom bančne unije, da izgube krijejo delničarji in podrejeni upniki banke, ne pa več davkoplačevalci. Predlagane spremembe zagotavljajo tudi sorazmerno in pravično obravnavo pri izračunavanju te zahteve za posamezno banko v čezmejni bančni skupini in s tem vzpostavljajo enake konkurenčne pogoje pri različnih čezmejnih bančnih strukturah ter preprečujejo prenašanje kritja izgub na banke, ki same niso v postopku reševanja. Pomembna vsebinska sprememba, ki jo prinaša predlog zakona je tudi podaljšanje delovanja sklada za reševanje bank do 31. decembra 2030. Obstoječi sklad za reševanje bi sicer prenehal delovati konec leta 2024. Predlog zakona omogoča uporabo sredstev tega sklada za financiranje prisilne likvidacije bank, omogočeno pa bo tudi posojanje teh sredstev v skladu za jamstvo vlog v primeru, ko ta sklad ne bo razpolagal z zadostnimi sredstvi za izplačilo zajamčenih vlog. Obenem se predlaga povišanje ciljne ravni sklada z 2,3 na 3 odstotke vsote vseh zajamčenih vlog v Republiki Sloveniji po stanju na dan 30. septembra 2014. Banke in hranilnice bodo lahko ta sredstva zagotovile z dodatnimi likvidnimi sredstvi v obliki varnih in likvidnih naložb, ki predstavljajo zavarovanje za izredno vplačilo denarnih sredstev v primeru potrebe po uporabi teh sredstev. Poleg navedenega se s predlogom zakona delno prenašata še dve direktivi, in sicer v zvezi z digitalizacijo in evropsko enotno točko dostopa ter odpravijo pomanjkljivosti pri prenosu obstoječe direktive o reševanju bank. Na koncu naj poudarim, da spremembe, ki se nanašajo na določitev zahteve glede zagotavljanja ustrezne višine kapitala in primernih obveznosti glede na strukturo slovenskega bančnega sektorja ne bodo imele pomembnejšega vpliva za ta sektor. Prav tako povišanje ciljne ravni sklada ne bo vplivalo na poslovni izid bančnega sektorja, bo pa s tem zagotovljenih več sredstev za izplačilo zajamčenih vlog v primeru stečaja banke ali hranilnice. S tem se tudi zmanjšuje verjetnost uporabe proračunskega denarja v obliki kratkoročnega posojila države. Amandmaji sprejeti na matičnem delovnem telesu besedilo predloga zakona izboljšujejo. Na podlagi navedenega predlagam, da predlog zakona podprete. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance, za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici, kolegici Andreji Kert. Izvolite.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 v Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank prenašajo zadnje spremembe v EU direktive o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij, tako imenovane EU direktive o reševanju bank, ki so posledica sprejema EU direktive glede določenih vidikov minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti. Spremembe EU direktive o reševanju bank se nanašajo na izpolnjevanje zahtev bank glede zagotavljanja ustrezne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti za kritje izgub v primeru težav banke. V primeru čezmejnih bančnih skupin bodo predlagane spremembe zagotovile sorazmerno in pravično obravnavo odbitkov finančnih instrumentov pri izračunavanju te zahteve za posamezno banko v čezmejni bančni skupini in s tem enake konkurenčne pogoje različnih čezmejnih bančnih struktur. TRAK: (TB) - 12.00** (nadaljevanje) prenašanje kritja izgub na banke v čezmejni bančni skupini, ki same niso v postopku reševanja. V predlogu zakona se predlaga tudi podaljšanje delovanja nacionalnega sklada za reševanje bank z višjo ciljno ravnijo sredstev in sicer do 31. 12. 2030. Omenjeni sklad bo v predlagani ureditvi zagotavljal sredstva za financiranje instrumentov za prisilno likvidacijo bank, sredstva tega sklada pa se bodo lahko uporabila tudi za izplačilo jamstva za vloge tudi v primeru stečaja banke. Omogočeno pa bo tudi posojanje teh sredstev v skladu za jamstvo vlog v primeru, ko ta sklad ne bo razpolagal z zadostnimi sredstvi za izplačilo jamstva za vloge. Dejala je tudi, da se obenem predlaga tudi povišanje ciljne ravni sredstev v tem skladu z 2,3 odstotka na 3 odstotke vseh zajamčenih vlog pri vseh bankah v Republiki Sloveniji po stanju na dan 30. 9. 2014. Poudarila je, da spremembe, ki se nanašajo na določitev zahteve glede zagotavljanja ustrezne višine kapitala in kvalificiranih obveznosti ob upoštevanju strukture bančnega sektorja ne bodo imele pomembnejšega vpliva na ta sektor, prav tako povišanje ciljne ravni sklada za likvidacijo bank v obliki dodatnih likvidnostnih rezerv bank ne bo vplivalo na poslovni izid bančnega sektorja, bo pa pomembno vplivalo na nemoteno zagotavljanje zadostnih sredstev za izplačilo zajamčenih vlog v primeru stečaja manjše banke ali hranilnice in s tem tudi zmanjšali verjetnost porabe proračunskega denarja v obliki kratkoročnih posojil države. Dejala je tudi, da Vlada soglaša z amandmaji, ki so bili vloženi k predlogu zakona, saj ustrezno naslavljajo pripombe iz mnenja Zakonodajno-pravne službe. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je dejala, da je služba predlog zakona proučila v okviru svojih pristojnosti in dala pisno mnenje, v katerem je opozorila predvsem na večjo jasnost in določnost predlagane novele ter na pravno varnost in na notranjo skladnost besedila. Razprave v tem primeru ni bilo. Odbor je sprejel amandmaje Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica in odbor je v skladu z 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona ter jih sprejel. Na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora je pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerem so vključeni tudi sprejeti amandmaji. Hvala lepa.